Nastavljamo sa sjednicom. Na redu je - Konačni prijedlog zakona o poljoprivredi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 469. Predlagatelj je Vlada, amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koju su proveli Odbori za zakonodavstvo, Europske integracije, poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj te lokalnu i područnu samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za lokalnu i područnu samoupravu, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, Odbor za zakonodavstvo i zastupnik Dragutin Bodakoš. Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Josip Kraljičković će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Zadovoljstvo mi je u ime Vlade Republike Hrvatske ukratko obrazložiti Prijedlog zakona o poljoprivredi s konačnim prijedlogom. donošenja prvog Zakona o poljoprivredi prošlo je već 8 godina. U našoj zemlji, u našem okruženju su se dogodile značajne promjene. Ovaj Prijedlog zakona je prilagođen tim promjenama koje su se dogodile tijekom prvog razdoblja te ažuriran s našim obvezama koje smo dužni ispuniti do trenutka do trenutka ulaska pa i samim članstvom u Europskoj uniji. Zakon o poljoprivredi je krovni zakon o području poljoprivrede koji uređuje ciljeve i mjere poljoprivredne politike, određuje obuhvat iz naše poljoprivredne djelatnosti, definira oblike djelovanja poljoprivrednog gospodarstva, uređuje institucijsku potporu poljoprivredi, propisuje administrativno praćenje i izvršavanje poljoprivredi, uređuje upravni i inspekcijski nadzor. Ovim zakonom o poljoprivredi je prvi puta pridodan strateški značaj te ona je okarakterizirana kao djelatnost koja svojom gospodarskom, ekološkom, socijalnom ulogom doprinosi održivom razvoju Republike Hrvatske. Proširena je definicija poljoprivrednog gospodarstva, te svrsi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, obrte trgovačkog društva, zadruge, poljoprivredno gospodarstvo smatra i druge pravne osobe koje se bave poljoprivredom. Poboljšana je i definicija obiteljsko poljoprivrednog gospodarstva pri čemu je zadržano osnovno obilježje ali je dodano da je punoljetni

Cilj je i poljoprivredne politike nisu se promijenili, malo su pojašnjeni u određenim dijelovima. Zakon propisuje osnovne strateške i programske dokumente. Strategiju poljoprivrede i ruralnoga razvoja kojom se uređuju dugoročni ciljevi i mjere kao i subjekti odgovorni za provedbu tih mjera a donosi ju Sabor. Poljoprivredna politika provodi se prema nacionalnom programu za poljoprivredu i ruralni razvoj kojeg donosi Vlada Republike Hrvatske na rok od 5 godina a treba osigurati usklađivanje svih višegodišnjih programskih dokumenata. Godišnje izvješće o stanju poljoprivredne u prethodnoj kalendarskoj godini sa prijedlogom mjera poljoprivredne politike u sljedećem razdoblju izrađuje Ministarstvo i objavljuje se kao javni dokumenat u Narodnim u Narodnim novinama, na taj način je dostupan svima zainteresiranima i Sabor po potrebi može odrediti na bude na sjednici Sabora. Uz mjere tržišno … politike, politika ruralnog razvoja i zemljišne politike, definira se općenit okvir mjera održivog razvoja u poljoprivredi što uz već … istraživačke institucije, stručno znanstvene savjetodavne mjere uključuje jačanje ekološki osviještenog pristupa gospodarenja resursima. Primjenom dobre poljoprivredne prakse a uvodi se pojam integrirane proizvodnje, čiji se proizvodi označavaju oznakom integriranih proizvoda, na taj način će se moći omogućiti našim poljoprivrednicima da možemo tako reći i trećim oblikom poljoprivrede mogu baviti, na zakonit način. Zakon predviđa uvođenje registra državnih potpora u poljoprivredi, za kojeg je nadležno i koje provodi Ministarstvo poljoprivrede.

te ćemo donijeti pri dodjeli državnih potpora morati biti usklađeni s njihovim direktivama u ovom području. Ista je stvar sa cijenama u poljoprivrednih proizvoda za koje ćemo morati prilagoditi metodologiju praćenja kako bi naše cijene bile usporedne sa metodologijom Europske unije i koje ćemo također morati redovito dostavljati Europskoj komisiji. Ovaj Zakon definira korisnike plinskoga ulja ono što je bitno … da to budu isključivo poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u upisnik poljoprivrednih gospodarstava a koji su korisnici izravnih plaćanja u poljoprivredi. Dok će se detaljna razrada urediti posebnim pravilnikom. pravilnikom. Uspostavom i razvojem sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka to se u Europskoj uniji zove FADN, dobit ćemo vrijedne podatke o poslovanju uspješnosti troškovima poljoprivrednih gospodarstava. Izvješća o rezultatima morat ćemo dostavljati Europskoj komisiji kada budemo članice Europske unije. Upravni inspekcijski nadzor uređen je sa Zakonom o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju. Držimo da ovaj Prijedlog zakona o poljoprivredi s Konačnim prijedlogom je dobra osnovica i za razvoj dijela nacionalne poljoprivredne politike koju ćemo provoditi ulaskom u Europsku uniju. Naglašavam na koncu da ovaj Zakon ostaje na snazi i kada uđemo u Europsku uniju kao Hrvatski nacionalni zakon. Zahvaljujem se na pozornosti. Hvala. Odbori za zakonodavstvo, Europske integracije? Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, predsjednica Odbora gospođa zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor je proveo raspravu na 25. sjednici i to u svojstvu matičnog radnog tijela, uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. U raspravi je iznesen prijedlog da se amandmanom na prijedlog Zakona odredi obavljanje dopunskih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima. Time bi se omogućilo dodatno ostvarenje zaposlenosti i povećanju dohotka na poljoprivrednim gospodarstvima iako dohodak od dopunske djelatnosti ne može biti veći od dohotka ostvarenog od primarne poljoprivredne djelatnosti. S tim prijedlogom su se usuglasili nazočni članovi odbora. Izraženo je nezadovoljstvo što s ovim prijedlogom zakona na donošenje zelenog izvješća obvezuje Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja te se za razliku od odredbi važećeg Zakona o poljoprivredi uskraćuje mogućnost da o zelenom izvješću raspravljaju zastupnici Hrvatskog sabora. Ocijenjeno je da bi zakonima kojim se približavamo EU trebala predhoditi analiza o tome što su polučili dosadašnji zakoni. Osobito je potrebna analiza stanja u poljoprivredi koja bi ukazala na efekte potpora po sustavu koji smo do sada imali kao i spremnost obiteljskih i poljoprivrednih gospodarstava i drugih subjekata za korištenje sredstava predpristupnih programa pomoći. Predpristupni programi kao i institucijski okvir su temelj za buduće korištenje sredstava europskih fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj. U raspravi je ukazano da bi u poljoprivredno-savjetodavnu djelatnost članak 17. zakona trebali biti uključeni i doktori veterinarske medicine koji tijekom 6-godišnjeg studija stječu znanja i kroz nastavne programe ustrojbenih jedinica Zavoda za stočarstvo, Zavoda za hrandibu domaćih životinja te se osposobljuju i za projektiranje i sudjelovanje u izradi programa i izradi pogona za razvoj i unapređenje djelatnosti stočarske proizvodnje i proizvodnje namirnica i proizvode životinjskog podrijetla. Veterinarski stručnjaci su nezaobilazni u sektoru stočarstva ne samo u liječenju domaćih životinja. Istaknuto je da se kod inspekcijskog nadzora neće moći postupati postupati sukladno članku 28. budući da nema inspektora sa završenim preddiplomskim studijem poljoprivredne i prehrambene struke, a pogotovo da još ima najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Nakon provedene rasprave Odbor je odlučio većinom glasova 5 za, 2 protiv, 1 suzdržan predložiti Hrvatskome saboru da donese Zakon o poljoprivredi uz sljedeći amandman, koji glasi: "Iza članka 15. dodaje se novi članak 16. koji glasi: "Dopunske djelatnosti na obiteljskom, poljoprivrednom gospodarstvu." Prvo, dopunske djelatnosti na OPG-u su djelatnosti povezane s poljoprivredom koje omogućuju bolje korištenje proizvodnih kapaciteta te bolje korištenje rada članova OPG-a. Drugo, vrste dopunskih djelatnosti na OPG-u, načini uvjeta za njihovo obavljanje propisat će ministar pravilnikom uz mišljenje ministarstva nadležnog za turizam, gospodarstvo i šumarstvo. Članci 16. do 44. postaju članci 17. do 45. Obrazloženje, definiranje dopunskih djelatnosti na OPG-u omogućit će dodatno stvorenje zaposlenosti i povećanje dohodka na obiteljskim i poljoprivrednim gospodarstvima. Hvala. Odbor za lokalnu i područnu samoupravu. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a. Gospođa zastupnica Dragica Zgrebec, izvolite. Zakon o poljoprivredi kao krovni zakon usvojen 2001. godine trebao je predstavljati početak ozbiljnog rada u zakonodavstvenoj sferi, praksi na reformi poljoprivrednog sustava, odnosno o pripremi poljoprivrednika za tada već izgledan ulazak Hrvatske u EU. Otada je prošlo 8 godina, a bitnijih pomaka nije bilo niti na razini zakonodavstva, pogotovo ne u samoj poljoprivrednoj proizvodnji. Tek posljednju godinu užurbano radimo na zakonodavstvu, ali je malo učinjeno na izgradnji institucionalne infrastrukture, a koja se sada ubrzano organizira pod pritiskom rokova nakon otvaranja pregovora pregovora o poglavlju poljoprivrede. U proizvodnji je bitno i bilo nedovoljno pozitivnih pomaka pogotovo kada se analizira proizvodnja na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu uz naravno male iznimke. Iako je zakonom iz 2001. godine propisana obveza da se u Saboru jednom godišnje upućuje na raspravu tzv. Zeleno izvješće koje ocjenjuje stanje poljoprivrede i analizu efikasnosti poljoprivrednih mjera takvo izvješće nije ni jedanput upućeno Saboru niti je raspravljeno. To govori o odnosu prema ovom sektoru, ali i ozbiljnosti s kojom smo do sada radili na implementaciji europeiziranog domaćeg zakonodavstva u praksi. Ovo je sada prilika da se nešto kaže o dosadašnjoj državnoj politici u poljoprivredi. S obzirom na proračunske mogućnosti i stanje industrijskog sektora koji najviše izdvaja u proračun za poljoprivredu se relativno dosta izdvajalo kroz potpore i subvencije, ali s malo rezultata u smislu povećanja proizvodnje i konkurentnosti, promjene strukture u tradicionalnoj biljnoj proizvodnji i smanjenju uvoza. Nevjerojatan je podatak da proizvodimo hrane za samo 2 milijuna i 700 tisuća stanovnika, a zemljišni kapaciteti su nam mnogostruko veći. Potpore poljoprivredi od 2001. do 2009. iz Državnog proračuna su udvostručene i u zadnjih 2 godine iznosile su okvirno oko 3 milijuna kuna, odnosno 43% svih državnih potpora koje se izdvajaju iz državnog proračuna kad govorimo o 2009. godini ili su iznosili 2,3% državnog proračuna ili oko 1,9% bruto društvenog proizvoda. Izravne potpore prima oko 18% kućanstava koje posjeduju poljoprivredno zemljište, a prosječno primaju oko 3 tisuće Preračunato na hektar naši korisnici potpora primaju značajno veće potpore nego što su to u EU, a pogotovo kada se to uspoređuje sa novim članicama EU. Međutim, potpore nisu usmjerene na podizanje konkurentnosti, kvalitetu, promjenu nepovoljne strukture proizvodnje. Drugim riječima, nisu temeljene na gospodarskim nego više na socijalnim kriterijima. Ponekad čak populistički usmjerene na birače na selu. Posljedica toga je i mala i skupa proizvodnja, visok uvoz i nedovoljna pripremljenost za nove uvjete privređivanja usklađene sa zajedničkom poljoprivrednom politikom nakon ulaska Hrvatske u EU. Ovim prijedlogom zakona zapravo se u hrvatsku poljoprivredu uvodi europska poljoprivredna politika. Poljoprivreda je od osnutka europske zajednice jedna od glavnih tema, a ciljevi i temeljna načela definirani su Ugovorom o osnivanju europske zajednice. Zajednička poljoprivredna politika je jedno od najvažnijih područja djelovanja i koncentracije novca jer se za nju izdvaja više od 50% proračuna EU. EU ima definiranu zajedničku poljoprivrednu politiku još od 1962. godine. Naravno uz kontinuirano usklađivanje, a danas se provodi tzv. nova poljoprivredna politika. Članak 53. Ugovora o europskoj zajednici regulira ciljeve zajedničke poljoprivredne politike kao podizanje poljoprivredne produktivnosti, promicanjem tehničkog napretka, nacionalnog razvoja poljoprivredne proizvodnje, optimalnog korištenja proizvodnih čimbenika, posebno radne snage, osiguranje životnog standarda poljoprivrednika kroz podizanje njihovih primanja, stabilizaciju tržišta, sigurnost opskrbe i osiguranje poljoprivrednih proizvoda za potrošače po primjerenim i razumnim cijenama. Nova poljoprivredna politika Europske unije subvencije veže uz mjere za zaštitu okoliša, sigurnost hrane, primjenu zdravstvenih standarda za biljke, životinje, za dobrobit životinja i je definirala i strateško usmjerenje na ruralni razvoj na 6 područja, a najvažnija su povećanje konkurentnosti, unapređenje okoliša i prirode, unapređenje kvalitete života na seoskim područjima, izgradnju lokalnih sposobnosti za zapošljavanje. Ovo su kriteriji po kojima moramo pripremiti naše poljoprivrednike za buduće korištenje poljoprivrednih potpora. Hrvatska je dobila okvirnu financijsku omotnicu od oko 800 milijuna eura, od čega preko 40% se odnosi na ruralni razvoj. Kako i koliko ćemo uspjeti koristiti ova sredstva ulaskom u Europsku uniju, ovisi o tome koliko ćemo biti spremni za njihovo povlačenje. Novi prijedlog Zakona o poljoprivredi uvažava najveći dio politike u poljoprivredi Europske unije. Na to nemamo primjedbe, ali na praksu poljoprivredne politike u Hrvatskoj imamo ozbiljnih kritika. Cijenimo da je potrebno i u Parlamentu otvoriti raspravu o stanju o hrvatskoj poljoprivredi i njezinim perspektivama. Nije najbitnije koliko se sredstava plasira kroz poljoprivredne potpore, već kakva je njihova efikasnost. Naravno, važno je da poljoprivrednik unaprijed zna koje i u kojem iznosu će potpore iznositi. Npr. u takve planove izrađuju za 7 godina unaprijed. Kod nas nema gotovo nikakve sigurnosti o visini i vremenu isplate subvencija. naznakama, korisnicima potpora nisu isplaćene potpore u cijelosti još za 2008. a posebno kasne kapitalne potpore koje se isplaćuju s gotovo godinu i više dana zaostatka. Malo se pozornosti poklanja otklanjanju faktora nekonkurentnosti u poljoprivredi. Glavni nedostaci su za takvu neefikasnost domaće poljoprivredne proizvodnje su mali posjed k tome još i rascjepkan, male površine se navodnjavaju, slabo je ili gotovo nikakvo udruživanje malih poljoprivrednika u proizvodnom i prometnom smislu, niska je obrazovna struktura u stručnom pogledu, svega oko 0,4% poljoprivrednika na obiteljskim gospodarstvima ima visoku ili višu spremu poljoprivrednog usmjerenja, mala su ulaganja u ruralni razvoj. Hrvatska kao izrazito ruralna sredina s 93% seoskog teritorija na kojem živi oko 47% stanovništva ovim područjima mora poklanjati više pozornosti ne samo kroz poljoprivredu već i kroz regionalni razvoj. Kroz ruralni razvoj treba ulagati u komunalnu i društvenu infrastrukturu, izgradnju malih proizvodnih pogona, osigurati dopunske djelatnosti za povećanje dohotka poljoprivrednika. U ovo vrijeme kada se 2012. uzima kao godina ulaska Hrvatske u Europsku uniju, a počinju pregovori o poglavlju Poljoprivreda i ruralni razvoj, najbitnije je osposobljavanje administrativnih kapaciteta i informiranje i osposobljavanje komercijalnih poljoprivrednih domaćinstava za novi sustav koji gradimo u poljoprivredi. Za zakon ćemo glasati ali upozoravamo na ogromno kašnjenje u njegovoj primjeni u praksi. Hvala lijepa.

Od prvog donošenja Zakona o poljoprivredi u 2001. godini prošlo je već osam godina, a u našem domaćem pa i europskom poljoprivrednom okruženju od tada zbile su se mnoge promjene koje je potrebno ažurirati s ovim novim zakonom. Stoga je prijedlog zakona prilagođen novonastalim promjenama koje se odvijaju tijekom pretpristupnog razdoblja i prilagodbama zakonodavstva Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja je predvidjelo donošenje ovoga zakona u nacionalnom programu za pridruživanje Europskoj uniji za 2009. godinu, iako se sve njegove odredbe ne usklađuju sa europskim zakonodavstvom. koje su uvjet za povlačenje sredstva iz EU fondova ili su obveza prilikom članstva u Europskoj uniji. Poljoprivredi se ovim zakonom pridodaje obilježje strateške djelatnosti, te se naglašava kakva je to djelatnost koja svojom gospodarskom, ekološkom i socijalnom ulogom doprinosi održivom razvoju Republike Hrvatske. Tako je određenje na tragu europskih definicija poljoprivrede koje više ne stavljaju naglasak isključivo na proizvodnju hrane, već na važnosti dobiva višeznačna ili multifunkcionalna uloga poljoprivrede kojom ona doprinosi unapređenju života na selu i očuvanju okoliša. Proširena je definicija poljoprivrednog gospodarstva, te se osim obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, obrta i trgovačkog društva ili zadruge poljoprivrednim gospodarstvom smatra i druga pravna osoba koja se bavi sa poljoprivredom. To se u prvom redu odnosi na škole, kaznionice, vjerske zajednice i slične pravne osobe koje imaju poljoprivrednu proizvodnju, a nisu se mogle razvrstati u dosadašnje tri kategorije oblika djelovanja poljoprivrednih gospodarstava. Mjere tržišno-cjenovne politike u ovom zakonu sažetije su opisane i drugačije sistematizirane nego do sada. Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda detaljno razrađuje ove mjere i usklađuje ih sa EU direktivom, a što je ujedno i jedno od mjerila za zatvaranje pregovora o poglavlju 11. - Poljoprivreda i ruralni razvitak. Ove su mjere uređuju zakonima iz područja uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda, te iz područja državne potpore u poljoprivredi. Umjesto dosadašnjih mjera strukturne politike uveden je novi termin mjere ruralnog razvoja koje su usklađene sa detaljnije opisanim mjerama u Zakonu o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju na temelju kojega će se donositi glavnina provedbenih propisa iz područja ruralnog razvoja. Uz mjere politike definira se općeniti okvir načela održivog razvoja u poljoprivredi što u stručno-znanstvene i savjetodavne mjere uključuju jačanje ekološki osviještenog pristupa gospodarenje potencijalima, primjenu dobre poljoprivredne prakse, a uvodi se i pojam integrirane proizvodnje čiji se proizvodi označavaju oznakom integrirani proizvod. Osim ovih mjera predviđeno je da se mogu davati i posebne potpore poljoprivredi što je uređeno posebnim propisima. U odnosu na dosadašnji zakon sukladno aktualnoj situaciji, preuređen je članak koji se odnosi na upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te je određeno da je i nadalje ministarstvo za njega nadležno, ali poslove njegovog vođenja povjerava Agenciji za plaćanje. Agencija za plaćanje vrši upis upis u upisnik i izdaje iskaznice OPG-a nositelju. Isto tako temeljem ovoga zakona predviđa se donošenje ukupno osam pravilnika počevši sa Pravilnikom o integriranoj proizvodnji zaključno sa Pravilnikom o iskaznici poljoprivrednog inspektora. Neki od navedenih pravilnika su već doneseni na temelju postojećeg zakona i primjenjivat će se do stupanja na snagu novih provedbenih propisa. Važno poglavlje odnosi se na upravni inspekcijski nadzor pri čemu su u odnosu na postojeći zakon preciznije navedene inspekcije unutar ministarstva. Osnovna namjera donošenja ovog zakona je prilagodba novonastalim promjenama koje se odvijaju tijekom pretpristupnog razdoblja i prilagodbama zakonodavstva Zakon o poljoprivredi primjenjivat će se kao krovni poljoprivredni zakon i nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju prilikom čega će se izvršiti odgovarajuće potrebne prilagodbe zakona. Klub Hrvatske demokratske zajednice će prihvatiti donošenje ovog zakona. Zahvaljujem se. Hvala. Klub HSS-a gospodin zastupnik Zdravko Kelić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Kao i uvijek kad je riječ o poljoprivredi reći ću da je poljoprivredna proizvodnja jedna od strateških pitanja svake države pa tako i Republike Hrvatske. Stoga je za svaku pohvalu što je odredbu da je poljoprivreda strateška djelatnost predlagač uvrstio u odredbu ovoga zakona. Možda će to pomoći da ovoj našoj gospodarskoj grani u praksi pridoda značaj koji zaslužuje a o čemu svjedoči i praksa o Europskoj uniji kao i visina sredstava koja se tamo izdvaja za poljoprivredu. Naime, često se kritiziraju poticaju u zadnje vrijeme posebice i da se na njih troši puno a rezultati su mali ili nikakvi. No, pri tome se zaboravlja da poljoprivreda ovisi o vremenskim prilikama odnosno neprilikama. Stoga je nemoguće uz zrno pšenice, krastavac, papriku ili rajčicu isplanirati koliko će biti urod, posebice danas kad su zbog klimatskih promjena sve češće iznenadne oluje ili duže sušno razdoblje pa je još teže prognozirati kakav će biti ishod i sjetva. S druge strane, cijene hrane na globalnom tržištu stalno rastu na što je upozoreno i na nedavnoj održanoj konferenciji o hrani koju je organizirao FAO. Isto tako, upozoreno je da u svijetu danas gladuje milijardu ljudi. Sjetimo se samo krize koju je prošle godine izazvao veliki porast cijena nekih vrsta žitarica zbog proizvodnje bio goriva. A tko proizvodi hranu? Poljoprivrednici. Nažalost mi u Hrvatskoj nemamo dostatnu proizvodnju hrane za vlastite potrebe a to je između ostaloga posljedica i neorganiziranosti. Nažalost, takvo stanje posljedica je dugoročnog trenda. Hrvatsko selo zadnjih pola stoljeća ubrzano demografski nazaduje. Mladi odlaze tako da je 85% seoskih naselja suočeno sa smanjivanjem broja stanovnika. Ako ljudi napuštaju selo tko će se baviti poljoprivredom i to onom koja je gospodarski bila isplativa. Znamo da je između ostalog boljka hrvatske poljoprivrede i mala površina, posjeda kojim raspolažu obiteljska poljoprivredna gospodarstva. No, uz proizvodnju konkurentnih proizvoda i usluga i na razmjerno malim zemljišnom posjedu može se osigurati zapošljavanje i tako sačuvati hrvatsko selo. Naime, uz proizvodnju hrane seljačka poljoprivreda ispunjava i prostornu ali i ekološku funkciju. Zato se zakonski osim zbog usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije to područje treba urediti kako bi se omogućio opstanak domaće seljačke poljoprivredne proizvodnje. Mi u HSS-u vjerujemo da će ovaj zakonski prijedlog tome doprinijeti. Zakon o poljoprivredi krovni je poljoprivredni zakon koji sadrži ciljeve i mjere poljoprivredne politike, definira poljoprivrednu djelatnost, poljoprivredna gospodarstva i ustanove u poljoprivredi. On ujedno definira i inspekcijski nadzor. Ciljevi su općeniti i tu se nema što dodati niti oduzeti. Slični su kao što bi trebali biti u bilo kojoj zemlji članici Europske unije ili u bilo kojoj zemlji u svijetu koja je poljoprivreda jedna od strateških djelatnosti kao što je to kod nas. Mjere poljoprivredne politike sve se više približavaju onima u Europskoj uniji što je i opravdano kad smo se već opredijelili za pregovore o članstvu. Na našim je poljoprivrednicima da se prilagode te da što bolje iskoriste svoje pogodnosti koje takav sustav pruža a na nama je da im u tome maksimalno i pomognemo. Posebice pri tome treba učiniti sve kako bi se omogućio opstanak obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava odnosno kako bi se zaustavilo iseljavanje mladih ljudi sa ruralnog prostora. Mi u HSS-u smo često upozoravali da do sada slabo iskorištenu razvojnu mogućnost koja leži u povezivanju poljoprivrede i turizma, posebice se to odnosi na mogućnost plasmana ekološki proizvedenih poljoprivrednih proizvoda te daljnji razvoj agro turizma. Naime, veliki potencijal za bavljenje tom vrstom turizma nesumnjivo imaju seoska područja uz čitavu jadransku obalu, kao i ona u blizini nacionalnih parkova. Stoga podržavamo davanje sve većeg značaja ekološkoj i posebno integriranoj proizvodnji koja se uvodi ovim zakonom. To je jako dobro jer nagovještava da će naša hrana biti sve zdravija, ali isto tako moram reći da se nadam da će to utjecati i na povećanje broja ekoloških poljoprivrednih proizvođača. Na to sigurno utječe i činjenica da je takav način proizvodnje zahtjevniji ali trud se isplati jer takvi proizvodi na tržištu postižu višu cijenu. Osim toga, ukupne dobrobiti za društvo su i veće jer osim što proizvodi zdravu hranu ta vrsta poljoprivrede je daleko povoljnija i za okoliš. Također vidimo da se zakonom predviđa i osnivanje registra državnih potpora. Za to je stvarno krajnje vrijeme da se na jednome mjestu popiše što je država kome dala i koliko. Bit će manje zlouporaba, dupliranja i problematičnih korisnika potpora. Isto tako će se na tržnicama uvesti nešto reda. Tu će pomoću iskaznice obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava za koje je propisana inspekcijska prodaja što je jako dobro. Cijeli taj postupak oko upisa u upisnik poljoprivrednih gospodarstava i podnošenja zahtjeva za izravna plaćanja inspekcijskog nadzora korisnika potpore proizvoditi, posložiti i proizvoditi kako bi se državni novci izdvojeni za potporu u poljoprivredi najučinkovitije usmjerili i našli pravu namjenu za razvoj naše poljoprivrede. Stoga smatramo da zakon treba podržati jer on sadrži dobre elemente za nastavak usklađivanja sa europskom poljoprivrednom politikom a također će i nama pomoći da definiramo poljoprivredni zakonodavni okvir te da ga ugrađujemo u mehanizme neophodne za funkcioniranje tako kompleksne, multifunkcionalne i prije svega strateške djelatnosti. Zaključno ću reći da nam prirodni uvjeti omogućuju da od uvoznice hrane postanemo izvoznica. Naime, Hrvatska ima takve klimatske uvjete da može proizvoditi sve osim banana ili kokosovog oraha, kave ili nekih egzotičnih začina. Uz to borba za uspostavljanje klimatskih promjena koja podrazumijeva i veće korištenje obnovljivih izvora energije seoskim prostorom daju novu proizvodnu mogućnost. Selo više nije samo proizvođač hrane već može biti i proizvođač energije te upravo ruralni prostor uz tako postavljene okvire postaje ključan za osiguravanje dvije pretpostavke istinske neovisnosti jedne države, proizvodnja hrane i proizvodnja energije. S druge strane, ekološka svijest građana raste te žele kupovati ne samo proizvode iz ekološkog uzgoja te često prednosti daju lokalnoj proizvodnji hrani čiji transport neće za posljedicu imati veliku potrošnju goriva i proporcionalno tome značajne emisije stakleničkih plinova. Stoga se poticanjem domaće poljoprivredne proizvodnje čuvaju radna mjesta, ruralni prostor, omogućuje proizvodnja energije iz obnovljivih izvora a ujedno se potrošačima osigurava pravo na izbor raznovrsnih domaćih proizvoda hrane. Stoga će Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala. Klub zastupnika HNS-a, gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče Sabora. Gospodine državni tajniče sa suradnicom. Kolegice i kolege. Ima jedna divna stvar koju smo čuli i od državnog tajnika i piše u zakonu, a to je da poljoprivreda ovim zakonom dobiva obilježje strateške djelatnosti. Ja stvarno ne znam o čemu smo svih ovih godina raspravljali i svi kad je god bilo tko od nas u svojoj raspravi spomenuo poljoprivredu kao stratešku djelatnost, očito bio u krivom. Ovaj Prijedlog zakona o poljoprivredi suštinski predstavlja krovni zakon u području gospodarske grane, naše strateške gospodarske grane po novome, koja se zove poljoprivreda. O razvoju te gospodarske grane definitivno uvelike ovisi suverenitet naše države, egzistencija velikog dijela građana naše države, regionalni i ruralni razvoj naših krajeva, ali posebno treba i naglasiti i spomenuti mnoge vrlo tužne egzistencijalne sudbine dijela naših građana koji su svoju osobnu i egzistencijalnu odgovornost vezali na poljoprivredu kao izvor egzistencije i do sada i sada. Naime, Zakon o poljoprivredi Hrvatski sabor donio je još 2001. godine. Taj zakon u to vrijeme koalicijska Vlada ga je najavila vrlo pompozno kao početak reforme hrvatske poljoprivrede i taj zakon, zajedno sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o državnim potporama, u poljoprivredi i ribarstvu trebao bi osigurati normativni okvir za provođenje potrebnih reformi u poljoprivredi. Kolika uspješna nam je poljoprivreda od 2001., zaključno sa 2008. godinom, prema podacima Državnog zavoda za statistiku je sljedeća, a to je da nam je uvoz hrane povećan 3,1 puta, da nam je izvoz hrane povećan za 2,9 puta, da je učešće izvoza u uvozu bilo svega 55% 2001., a da nam je 2008. 53% ili deficit se povećao ukupno za 3,26 puta u 2008. godini. Prema tome, to su rezultati naše uspješne, neću reći poljoprivredne politike, ali ću reći u stvaranju uvjeta za provođenje poljoprivredne politike. Istina je i mora se reći jasno da je u zadnjih par godina donesen čitav niz zakona i Zakon o poljoprivrednom zemljištu, o Hrvatskom centru za poljoprivredu i hranu i da sd ne nabrajam dalje, i zakonski mi smo stvorili odlične uvjete. Ali kako i na koji način se to provodi u praksi? Bila je obveza u Zakonu o poljoprivredi iz 2001. godine, a to je da u Sabor Vlada uputi tzv. zeleno izvješće. Od 2001. zaključno sa 2009. nikada, doslovce nikada u Sabor to zeleno izvješće nije upućeno i saborski zastupnici kao predstavnici naroda, jedini legitimni, nikad nisu imali prilike raspravljati o stanju u poljoprivredi. Nikad. Nikad nisu imali prilike i mogućnosti predlagati, osim po pojedinačnim zakonima, ali ne kompleksno. To govori o iskrenosti i opredjeljenju i sposobnosti kad govorimo o poljoprivredi kao strateškoj gospodarskoj djelatnosti, strateškoj grani onih koji su dužni toj poljoprivredi osigurati uvjete. Možda da spomenem samo par stvari, jer generalno može se reći da je ovaj Zakon o poljoprivredi, ovaj o kojem danas raspravljamo, u osnovi skoro isti kao i onaj donesen prije osam godina. Skoro isti, uz modifikacije koje su nužne zbog vremenskog odmaka i stvari koje su se desile u Europskoj uniji i stvari koje se dešavaju kod nas, a zbog našeg približavanja u Ima jedan program koji se zove Nacionalni program za poljoprivredu i seoska područja. U starom zakonu bio je to članak 5, u novom zakonu je to članak 6, a taj nacionalni program sadrži kratkoročne i srednjoročne ciljeve, mjere, vremenski slijed, rokove ostvarenja tih ciljeva, očekivane učinke te iznose i izvore novčanih sredstava za provođenje mjera poljoprivredne politike. Vlada ga predlaže, donosi ga Hrvatski sabor i to u razdoblju od najviše pet godina. Ja pitam svakog od vas i sve nas da li je ikad u Hrvatskom saboru donesen taj zakon u kojem je bila obveza iz članka 5. starog Zakona o poljoprivredi? Nije. Jer na kraju mandata koalicijska Vlada ga je usvojila i proslijedila ga u Hrvatski sabor. Međutim, u Hrvatskom saboru, evo prošlo je šest godina, nije uspio doći na dnevni red pa nije usvojen ili bolje rečeno on i ne postoji. Nadalje, prema ovom prijedlogu zakona postoji obveza izrade Nacionalnog programa za poljoprivredu i ruralni razvoj. Međutim, mi u Saboru opet nećemo imati mogućnosti raspravljati o tom programu jer po novom zakonu na prijedlog ministarstva usvaja ga Vlada. Znači, mi opet nećemo imati mogućnosti u Saboru raspravljati o programu, o Nacionalnom programu za poljoprivredu i ruralni razvoj. Nadalje, prema članku 39. važećeg zakona, a i u novom zakonu je predviđeno, Vlada je trebala osnovati Nacionalno vijeće za poljoprivredu i seoska područja kao stručno i savjetodavno tijelo Vlade. I moje je pitanje u ime kluba Hrvatske narodne stranke da li je to vijeće osnovano, tko su članovi vijeća i koji su učinci tog vijeća kao savjetodavnog tijela? Mislim da je to minimum pristojnosti kojega bi zastupnici u Hrvatskom saboru trebali znati. I ne samo zastupnici, nego svi oni koji su svoju egzistenciju vezali uz poljoprivredu.

Članak 7 stav 3 navodi da mjere poljoprivredne politike moraju biti međusobno sukladne i provode se prema načelima neutralnosti i ravnopravnosti. Ova odredba egzistirala je u starom zakonu i mi u klubu Hrvatske narodne stranke bi vrlo rado znali kako se ona provodila u praksi, znači, mjere poljoprivredne politike moraju biti međusobno sukladno i provode se prema načelima ravnopravnosti i neutralnosti. Kako su se provodile u Saboru, i što se događalo ako te mjere nisu bile sukladne. Mislim da su to dva vrlo važna pitanja na koja bi trebala dobiti odgovor. U članku 12. stavak 3. navodi se da je nacionalni program ruralnog razvoja sastavni dio nacionalnog programa za poljoprivredu i ruralni razvoj članak 6. ovog Zakona. Međutim, Nacionalni program ruralnog razvoja Vlada bi trebala donijeti do 31. 12. 2009. godine. A prema ovom Zakonu izrada nacionalnog programa za poljoprivredu i ruralni razvoj ima rok godinu dana. Želim samo pitati da li ćemo dobiti Nacionalni program ruralnog razvoja koji je izuzetno važan, o tome ću na kraju nešto, u roku ili ćemo čekati godinu dana za novi nacionalni program za poljoprivredu i ruralni razvoj koliko si je predlagač ovog Zakona dao rok u članku 12. I na kraju opet jedan biser, stvarno biser, to je to famozno „Zeleno izvješće“. Po Zakonu o poljoprivredi zeleno izvješće je trebalo doći u Hrvatski sabor na prijedlog Vlade, bili su točno propisani rokovi. Po ovom Zakonu to zeleno izvješće, a Zeleno izvješće sadrži ocjenu stanja, i gospodarskog položaja poljoprivrede te prijedlog i način provedbe mjera poljoprivredne politike za sljedeće razdoblje, izrađuje ga Ministarstvo izrađuje ga Ministarstvo i objavljuje ga u Narodnim novinama, znači o njemu ne raspravlja Vlada Republike Hrvatske, o njemu ne raspravlja ni Hrvatski sabor. Poljoprivredni proizvođači i građani Republike Hrvatske mogu jedino na jedini način na koji bi mogli saznati, dobiti sliku kakvo nam je stanje u poljoprivredi, koje stvari nisu dobre, koje su stvari dobre, koje promjene se predlažu čitajući Narodne novine. Kolegice i kolege mislim da riječ odgovornost je previše snažna riječ, previše snažna riječ za ovakav prijedlog koji nam se nuđa u ovom Prijedlogu zakona. MI u Klubu Hrvatske narodne stranke smatramo posebno važnim i cilj ovog Zakona bi trebao biti da se proizvođačima u poljoprivredi i svima koji planiraju svoju egzistenciju u poljoprivredi omogući da se pripreme posebno u ovom trenutku za velike promjene koje su pred nama a u prvom redu pred njima našim ulaskom u Europsku uniju. I mi u Klubu Hrvatske narodne stranke kao i svi ostali Klubovi u ovome Saboru smatramo da je poljoprivreda jedna od ključnih točaka i oslonaca Hrvatskog gospodarstva, identiteta pa i konkurentnosti na Europskoj razini. U trenutku kada se naši poljoprivredni proizvođači dobiju šansu da se prezentiraju i konkuriraju na Europskom tržištu od pola milijarde stanovnika, istovremeno će i svi Europski proizvođači gdje je hrana tržište koje je u velikoj mjeri ovim ključnim prehrambenim proizvodima zadovoljeno i ti veliki proizvođači moći će se naći na Hrvatskom tržištu. Prema tome, logično je da mi sada odredimo ona područja u poljoprivredi, u koje temeljem analize Europskog tržište i naše situacije imamo mogućnosti biti konkurentni na tom velikom tržištu. To sigurno nisu svi proizvodi ali nema sumnje da postoje proizvodi, postoje segmenti ili dijelovi poljoprivredne proizvodnje u kojima mi možemo biti konkurentni ne samo kada uđemo u Europsku uniju na domaćem tržištu nego i na puno širem a možda i na ukupnom Europskom tržištu. Da bi iskoristili tu komparativnu prednost, da bi odredili te tržišne niše unutar poljoprivredne proizvodnje u kojima mi i naši poljoprivredni proizvođači mogu biti konkurentni mi moramo napraviti jednu vrstu prioriteta u poljoprivrednoj proizvodnji koju ćemo stimulirati gdje ćemo ljudima olakšati da se preorijentiraju iz onoga što eventualno sada proizvode i gdje nema šanse biti konkurentan Europskom tržištu i da se preorijentiraju na onu proizvodnju gdje će moći biti konkurentni na Europskom tržištu. Svi smo suglasni i svi se slažemo s činjenicom da kvaliteta života na selu koja doprinosi s jedne strane zadržavanjem ljudi na selu, i s druge strane onda i poduzetništvo u poljoprivredi, dakle promatranje poljoprivrede kao oblika ekonomske djelatnosti i vrste poduzetništva a ne kao tradicijskog načina života. Kroz fondove za ruralni razvoj Hrvatska mora se staviti u poziciju da promovira projekte poboljšanje kvaliteta života na selu posebno za mlade ljude, jer oni su jedini potencijalni mogući nositelj drugačijeg pristupa poljoprivredi, a to je poljoprivreda kao ekonomska djelatnost i poduzetništvo. Prema tome, mi u Klubu Hrvatske narodne stranke, podržat ćemo ovaj zakon isključivo kao smjer u kojem želimo ići kada govorimo o poljoprivredi i ruralnom razvoju, međutim, naglašavamo to je samo jedna mala kaplja u moru onoga što smo već trebali napraviti i što trebamo napraviti i nadam se da ćemo napraviti vrlo konkretne stvari i da nećemo svoju političku egzistenciju bazirati na priči i brigi o selu nego na stvarnim i vrlo konkretnim mjerama koje ćemo omogućiti ljudima koji su vezali svoj život uz ruralni prostor, stvoriti uvjete da da tu svoju želju ostvare u vrlo konkretne rezultate. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Imamo jednu prijavu ispravka navoda, uvaženi kolega zastupnik MIlinković. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega KOračević je netočno naveo da saborski zastupnici nisu nikada imali prilike raspravljati o stanju u poljoprivredi, da to govori da poljoprivreda nema strategiju. To nije točno, sami ste sebe na neki način demantirali jer ste rekli da je donesen čitav niz kvalitetnih zakona koji reguliraju ovo područje. Rekli ste da u praksi nije tako. U praksi je naravno drugačije, mi smo u okviru rasprava o proračunu svaki put raspravljali o poljoprivredi ovih zakona. Ali u praksi je sam proračun za prošlu godinu je bio 33% veći nego prethodne godine. 550 staja je izgrađeno mlijeko, proizvodnja mlijeka je značajno povećana i u svakom slučaju. Ova koalicijska Vlada je vrlo visoko postavila ljestvicu, ima tu puno posla ali će se napraviti. Hvala lijepo. Dalje slijedi rasprava po klubovima. U ime kluba IDS-a, uvaženi kolega Damir Kajin. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. U ime kluba nacionalnih manjina uvažena kolegica Zdenka Čuhnil. Izvolite kolegice. uvaženi tajniče, kolegice i kolege. Klub nacionalnih manjina podržat će donošenje ovog zakona, ali neću se složiti sa ovim ispravkom da mi imamo strategiju o poljoprivredi. Mi je nemamo. Tek kad se donese strategija onda je dobro da se donose provedbeni zakoni shodno toj strategiji, a mi stalno brkamo lončiće. Donosimo Zakone o potpori, Zakon o tržišnosti poljoprivrednih proizvoda i niz zakona vezanih uz poljoprivredu, a tek sada donosimo kažemo krovni Zakon o poljoprivredi. Činjenica je da smo mi od 2001. godine imali Zakon o poljoprivredi koji na žalost u velikim dijelovima, odnosno mnogi članci ili mnogi dijelovi nisu se provodili. I ja moram reći da žalim za izgubljenih osam godina od donošenja prvoga zakona, jer vrijeme nije iskorišteno za poslijeratni i tranzicijski oporavak poljoprivrede. Nismo vratili poljoprivrednu proizvodnju, nismo dovoljno modernizirali i povećali kapacitete novim tehnologijama, te nismo stoga niti povećali produktivnost, a niti konkurentnost poljoprivrede. Ne samo da nismo imali strategiju niti nacionalni program već zaista ovom Saboru nisu podnošena izvješća i neću žaliti za 7 izvješća. Ali ću reći da je Vlada i ministarstvo imalo, uvažavalo ovaj Visoki dom barem bi podnijelo sada prije donošenja ovog zakona jedno izvješće kako bismo zaista znali na na kojim temeljima ćemo sada graditi ponovo jednu novu politiku. Jer nemojmo zaboraviti da zakon je bazirao na europski, ali tada koji je favorizirao kvalitet, ekologiju itd. Novi zakon daleko to više proširuje u pravcu dohotka i ruralnog razvoja, odnosno više nećemo imati potpuno potpuno direktnih poticaja i mijenja se pristup. Prema tome, kad sada ponovo imamo novi pristup poljoprivredi bilo je nužno da utvrdimo dokle smo stigli, kakvo je stanje u našoj poljoprivredi, šta smo postigli da upucavanjem gotovo tri milijarde godišnje poticaja u poljoprivredu i zasigurno da bismo lakše onda mogli i razgovarati o primjeni ovog zakona, odnosno o primjeni zajedničke poljoprivredne politike koja nas očekuje ulaskom u Europsku uniju. Mi smo uvijek palijativno donosili određene mjere bilo da se radilo o tržištu, bilo da se radilo o nekim naglim izmjenama.

i ja bih rekla da bi netko morao biti odgovoran za tu provedbu jer kako je moguće da se unutar jedne porodice tri puta preproda zemljište, podignu sredstva za kapitalna ulaganja a da to nitko ne primijeti. Normalno da to ne može primijetiti netko u ministarstvu. Ali mi smo morali zato imati kompetentne ljude koji su morali pratiti kuda odlaze n ovci iz državnog proračuna što se na žalost nije događalo. Poljoprivredi ovim zakonom pridodaje se obilježje strateške djelatnosti koja svojom gospodarskom, ekološkom i socijalnom ulogom doprinosi održivom razvoju. Pa kolege, zar mi do sada poljoprivredu nismo upravo tako tretirali s jedne strane kao proizvodnju poljoprivredne, odnosno proizvodnju hrane. Ali s druge strane upravo i očuvanje krajobraza i niz drugih da kažem dijelova koji su vezani uz selo i ruralni prostor. Sjetimo se i socijalne note koju je taj zakon imao, odnosno vratimo se na potpore. Zar socijalna nota nije potpora gdje smo podupirali jedan hektar, jednu kravu, odnosno jednostavno umjesto mirovine na teret poljoprivrede zbrinjavali smo socijalno nezbrinute na selu. Mi ovim zakonom svakako kvalitetnije definiramo obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, definiramo nositelje tog poljoprivrednog gospodarstva tko su odgovorne osobe. Ciljevi su ostali isti. Definirali smo prehrambenu sigurnost stanovništva koja se podmiruje u najvećoj mjeri domaćim konkurentnim poljoprivrednim proizvodima. To je bila definicija u prošlom zakonu. To je i definicija sada. Ali da li je tako? Da li mi sigurnost podmirujemo domaćom proizvodnjom. Na žalost, gotovo 40% uvozimo i očito da su zatajili neki mehanizmi, jer nije mi jasno svaki puta kad postavim pitanje normalno je da ne smijemo zabraniti uvoz. Ali kako se druge zemlje brane od uvoza ako se uvozi negdje između osam i deset posto i tada se već pali lampice na cijelom području države. Mi uvozimo 40%, a kažemo da tome ne možemo stati na kraj. Očito ne želimo primijeniti neke mehanizme. U ciljevima se spominje učinkovitost proizvodnje i tržište, jačanje konkurentnosti radi izvoza. Pa mi da nemamo šećera i tune ja se pitam uopće šta bismo izvozili? U svakom slučaju očito nemamo konkurentne proizvodnje. Govorimo o mogućnostima da moramo omogućiti potrošačima odgovarajuću i stabilnu ponudu hrane u pogledu cijene i kakvoće hrane i sigurnosti prehrane. To smo imali definirano prije. To definiramo sada. Ali nama nedostaje veći angažman naših institucija, naših laboratorija. Jer kao što sam već rekla zabrane uvoza nema, ali u Europi vraća se uvezena hrana iz Kine zbog teških metala, zbog žive, vraća se ozračena hrana. Koliko se hrane vratilo iz naše zemlje koja dolazi? Ili spomenimo ne mora biti niti ozračena, ne mora imati niti teške metale. Sjetimo se uvoza jabuka. Tko je odgovoran za pražnjenje europskih hladnjača, uvoza jabuka. Pored toga da smo s jedne strane ogromne novce uložili u podizanje trajnih nasada. Krenuli smo sa ulaganjem u najskuplje ulo hladnjače, čak ne hladnjače sa kontroliranim zrakom već u najskuplje hladnjače, a istovremeno sada svoju proizvodnju nemamo kome plasirati, jer tvrde i stručnjaci tržište nam je preplavljeno uvoznim nekvalitetnim jabukama. Pa netko je morao kontrolirati taj uvoz, i ako ništa drugo ne zabraniti uvoz kao uvoz, već zabraniti uvozne kvalitete. Jer ne možemo mi govoriti da uvozimo smeće, uvozimo europsko smeće, ako iza toga ne toga ne stoje argumenti, iza toga ne stoje naše agencije za hranu ili netko drugi, koji može dokazati da to ne odgovara našim standardima. Govorimo o ekološkoj poljoprivredi koja bi trebala biti prioritetna i zasigurno jedna od ciljeva. No jednako tako da smo dobili zeleno izvješće ili bilo kakvu takvu, takve temelje sadašnjeg stanja poljoprivrede, vidjeli bismo da smo u 15 godina postigli svega pod ekološku proizvodnju staviti 10 tisuća hektara ili 1%. Ako u 15 godina smo 1% poljoprivrednih površina angažirali u ekološkoj proizvodnji, je li možemo reći da je budućnost u ekološkoj proizvodnji? Jesmo li rekli da upravo ta ekološka proizvodnja upravo traži puno živog rada? Da to moraju biti zatvorene cjeline? Da moraju znati gospodariti organskom tvari, itd. Znači da očito nismo se dovoljno angažirali da bismo bismo poduprli i tu ekološku hranu, odnosno hranu koja bi trebala barem u jednom dijelu biti izvozni naš produkt jer govorimo o površinama koje zaista danas jesu ekološki nezagađene. Dosta se govori u Zakonu o dopunskoj djelatnosti ili popularnoj diverzifikaciji i razvoju ruralnih gospodarskih aktivnosti, u cilju povećanja prihoda ruralnog stanovništva. No nigdje se ne govori da to nećemo ostvariti bez jakog dopunskog obrazovanja i promjeni u strukovnom obrazovanju, jer niti ruralni turizam, tradicijski obrti, pogoni za preradu na farmama, gdje vrlo često mi uvodimo mnogo strože uvjete nego ih ima Europa, a želimo da se mali obrti ili prerada na farmama razvija. Nedavno sam gledala jedno izvješće iz Europske unije, gdje isti farmer za sličnu proizvodnju u Europskoj uniji dovoljno mu je tri prostorije imati i kroz njih odvijati se djelatnost, normalno uz zadovoljenje svih onih uvjeta koji su potrebni. Naš takav farmer ili čovjek na OPG-u mora imati 11 prostorija. Oprostite, nešto očito nije usklađeno i zato morali bismo ozbiljnije pristupiti ovakvom radu i promoviranju nekih zajedničkih europskih kriterija koje u poljoprivredu trebamo uvesti. Mjere tržišne cjenovne politike u novom zakonu, svakako kvalitetnije uređuju i žele ojačati domaće tržište, ojačati domaću konkurentnost što smo svakako i ranije rekli. Imamo nove mjere politike ruralnog razvoja koje su ustvari dosadašnje mjere strukturne politike, bilo da se radi o kapitalnim ulaganjima, dohodovnim potporama, marketinškim potporama, razvitku seoskog prostora, itd. logično je da se želi objediniti sa kriterijima za IPARD jer daleko lakše, a već iz spomenutih razloga bilo je dobiti sredstva iz kapitalnih ulaganja, odnosno iz djela kapitalnih potpora u odnosu na IPARD jer IPARD je ipak strogo kontrolirani, a ovdje već sam dala primjer gdje su naša sredstva curila. Drago mi je da će veliku ulogu preuzeti Agencija za plaćanje, no ne znam koliko će trebati da ona zaista postane kvalificirana za sve ono što treba raditi. Jer treba pratiti ne samo dotok novca iz europskih fondova, već sav tijek toga novca prema poljoprivredi, odnosno prema direktnoj da kažem potrošnji na obiteljskim gospodarstvima, od tržišno cjenovne politike preko ruralnog razvoja, sve bi trebala raditi agencija, i to sve na temelju da više ne bude špekulacija sa poljoprivrednim česticama gdje će svaka čestica itekako biti registrirana, odnosno neće biti poticaja tamo gdje ne bude čestica registrirana. Nama se nameće i novi sustav poljoprivrednog knjigovodstva …/Govornica se ne razumije./… jer do sada smo mi radili na principu procjena naših inspektora, izašli su van. Ove godine se više zeleni, znači više je posijano. Ako smo prošle godine imali 100 tisuća, znači ove godine je 120 tisuća itd. Upravo će sustav knjigovodstva koji će temeljno pratiti kako dohodak gospodarstva, gospodarsku učinkovitost, analizu, analizu mjera itekako dati važnost ovome i ništa kažem više neće biti na bazi procjene. Agencija čak preuzima i vođenje upisnika. I na kraju bih željela jednako tako još se vratiti, kao i moj prethodnik na zeleno izvješće. Činjenica je da 8 godina ono nije podnešeno, činjenica je da je bilo u obvezi. Jednako tako ona je u obvezi sastaviti ga i ovdje po novom zakonu. Mislim da bi trebalo, kao što je bilo do sada u zakonu, Vlada za provedbu mora odgovarati ovom Saboru. Prema tome, izvješće bi i dalje, barem dok se ne riješe problemi u našoj poljoprivredi trebalo podnositi Saboru. Ali da to ne bude samo obveza papirnata, već da bude stvarna obveza, jer koliko god pokušavamo razgovarati parcijalno, a nikada temeljito o poljoprivredi, vjerujte da će nas to za dvije, tri godine skupo koštati. Prema tome, zakon podržati da, izmijeniti da zeleno izvješće mora biti u Saboru, da Sabor barem jednom godišnje mora razgovarati o grani ili o djelatnosti ili kako god nazvali poljoprivredu koja je važna, ne samo danas još uvijek za 15% stanovništva koje od toga živi, već o poljoprivredi koja je važna i za očuvanje prostora i svega onoga što uz ruralni prostor i nastanjenost toga prostora ide. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Završili smo raspravu po klubovima. Prelazimo na raspravu pojedinačno. Prvi se prijavio kolega Dragutin Lesar. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. Zatim je prijava kolege Zvonimira Mršića. Nema ni njega. I on gubi pravo na raspravu. Prijava kolegice Nade Čavlović Smiljanec. Tu je. Izvolite kolegice. Ona odustaje. Hvala lijepo. Pa je prijava kolega Krešo Filipović. Izvolite kolega. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Evo i ja ću probat vas prisjetiti kao i dobar dio govornika prije mene kako je Zakon o poljoprivredi donesen prije gotovo gotovo punih, nešto više od punih, 8 godina, dakle 2001. godine. To govorim čisto iz razloga kako bismo svi skupa mogli shvatiti kako je u međuvremenu došlo do znatnih promjena kako na našoj nacionalnoj razini kada je u pitanju poljoprivreda, a isto tako i u našem okruženju. Dakle, sve te promjene, upravo radi tih promjena važeći Zakon o poljoprivredi više ne predstavlja kvalitetnu zakonodavnu podlogu za područje hrvatske poljoprivrede. Zbog čega je i nužna prilagodba novonastalim okolnostima koje su najvećim dijelom uvjetovane u ovom pretpristupnom razdoblju procesom prilagodbe nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU. U ovome U ovome uvodnom dijelu želim reći još samo to kako je prijedlog Zakona o poljoprivredi o kojem trenutno raspravljamo prilagođen promjenama koje su se dogodile tijekom proteklog razdoblja pri čemu se vodilo računa o uskladbi njegovih odredbi sa Zakonom o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju i prijedlogom Zakona o uređenju tržišta o kojem smo danas glasovali i kojeg smo danas usvojili na sjednici Sabora. Stoga možemo reći da je ovaj zakon ažuriran s našim obvezama koje smo dužni ispuniti do trenutka ulaska pa i samim članstvom u EU. Predloženi Zakon o poljoprivredi kao i trenutno važeći zakon dakle predstavlja krovni zakon za područje poljoprivrede koji uređuje ciljeve i mjere poljoprivredne politike obuhvat i značaj poljoprivredne djelatnosti, dakle i sve ono drugo što je navedeno u članku 1. samoga zakona. Ja osobno smatram, neki su to već prije mene rekli, kako je odredba članka 2. ovog zakona za svaku pohvalu jer je poljoprivreda definirana kao djelatnost od strateškog značaja koja bi trebala s obzirom na svoju gospodarsku, ekološku i socijalnu ulogu doprinositi održivom razvoju Republike Hrvatske. Hrvatske. Netko je rekao da je to poljoprivreda bila i dosada, poljoprivreda zaista to jeste bila i dosada međutim u formalnom smislu to nije bilo uređeno. Takvim se određenjem naspram poljoprivrede više ne stavlja naglasak isključivo na proizvodnju hrane nego se poljoprivredi daje multifunkcionalna uloga kojom se ona okreće unapređenju života na selu te očuvanju okoliša. Osobno vjerujem kako će ovakav stav prema poljoprivredi pripomoći da se toj gospodarskoj grani u Republici Hrvatskoj i u praksi pridoda značaj koji ona uistinu i zaslužuje. Zakonom je proširena i definicija poljoprivrednog gospodarstva kojom su obuhvaćene uz obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrtnike, trgovačka društva ili zadruge i one druge pravne osobe koje do sada nisu nalazile svoje mjesto u zakonu, a koje se ipak bave poljoprivrednom proizvodnjom. Ujedno je i unaprijeđena definicija obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te je definiran nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva kao punoljetna osoba koja radi stalno ili povremeno na gospodarstvu i odgovorna je za njegovo poslovanje. Nositelja gospodarstva dakako biraju članovi

Nacionalni program za poljoprivredu i ruralni razvoj koji donosi Vlada RH te Godišnje izvješće o kojem smo danas u raspravi dosta čuli, o stanju poljoprivrede u prethodnoj kalendarskoj godini. Dakle, tzv. Zeleno izvješće. Ja se mogu složiti sa gospodinom Koračevićem da Zeleno izvješće nikada nije bilo na sjednici Sabora, međutim Zeleno izvješće koliko se ja sjećam dok sam radio u Ministarstvu poljoprivrede je uredno izrađivano i ne bih se složio sa svima onima koji su konstatirali da ništa nije učinjeno u prethodnih 10 godina kada je u pitanju hrvatska poljoprivreda jer ta izvješća, odnosno ta dokumentacija govori suprotno. I isto tako mislim naglasiti da Sabor može u svakom trenutku, mislim da je to i državni tajnik uvodno rekao, u svakom trenutku zatražiti od nadležnog ministarstva da podnese Zeleno izvješće, odnosno dostavi Saboru ili Vlada RH, kako bi se o tome zelenom izvješću i o stanju u poljoprivredi raspravilo. god se raspravlja o poljoprivrednim temama da se praktički raspravlja i o samom stanju poljoprivrede na sjednicama Sabora. Također je važno naglasiti kako se zakonom uz mjere poljoprivredne politike koje podrazumijevaju dakle mjere tržišno-cjenovne politike, politike ruralnog razvitka i mjere zemljišne politike definira opći okvir mjera održivog razvoja u poljoprivredi jačanjem ekološki osviještenog pristupa gospodarenja poljoprivrednim resursima, primjenom dobre poljoprivredne prakse te uspostavom sustava integrirane proizvodnje. Ja osobno mislim da će ovakav način i ovakav pristup pridonijeti tome da naša poljoprivredna proizvodnja u budućnosti bude sve manje opterećena kemijski štetnim supstancama, a hrana hrvatske poljoprivrede sve zdravija i zdravija. Člankom 9. zakona predviđeno je uvođenje registra državne potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Za praćenje toga registra nadležno je Ministarstvo poljoprivrede. Spomenuti registar je od iznimne važnosti ne samo zbog činjenice da ćemo na jednom mjestu imati podatke o tome kome je država i koliko dala po osnovu potpora, što će zasigurno umanjiti mogućnosti zlouporabe, nego i zbog buduće obveze redovitog izvješćivanja Europske komisije o našim državnim potporama. Po mom osobnom mišljenju uvodi se jedna kvalitativna novina koja bi trebala ići u pravcu suzbijanja sive ekonomije i postizanja većeg reda na tržištu poljoprivrednih proizvoda, s obzirom da će se način i uvjeti prodaje te način vođenja evidencija o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima ubuduće propisati pravilnikom kojeg će donijeti ministar poljoprivrede. Zakonom je predviđeno i niz drugih novina te rješenja koja su prilagođena trenutnim potrebama i okolnostima vezanih uz hrvatsku poljoprivredu od kojih ću spomenuti samo nekoliko. Dakle, definiraju se korisnici na potporu za potrošnju plinskih ulja što je u skladu sa Zakonom o trošarinama, poglavlje koje se odnosi na institucijsku potporu u potpunosti je prilagođeno našim novim institucionalnim promjenama koje su se dogodile u međuvremenu. Ministarstvo je određeno kao tijelo koje je nadležno za izdavanje, nadziranje i povlačenje akreditacije Agenciji za plaćanje. Uvodi se sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka itd. Na Na kraju želim reći i to da ću osobno podržati amandman koji je predložila gospođa Dragica Zgrebec u ime Odbora za poljoprivredu, a samim time i gospođi Čuhnil ću reći da je istina da u RH te dopunske djelatnosti koje se predlažu ovim amandmanom su znatno fleksibilnije dozvoljene nego što je to u Republici Hrvatskoj i upravo Odbor za poljoprivredu je prijedlogom ovog amandmana išao u tome pravcu da i u RH može ubuduće znači obiteljska poljoprivredna gospodarstva na ruralnim područjima bavit se dopunskim djelatnostima koji koji neće biti propisani rigoroznim propisima nego će pristup bavljenja takvim djelatnostima biti ubuduće znatno fleksibilniji. Evo i na kraju osobno ću podržati naravno donošenje Zakona o poljoprivredi. Hvala lijepo. Dalje se za raspravu prijavio uvaženi kolega Dragutin Bodakoš. Nema ga, gubi pravo za raspravu. Slijedi rasprava kolegice Romane Jerković. Nema ni nje. Sljedeća za raspravu se prijavila kolegica Marijana Petir. Ona je upravo stigla, pa izvolite kolegice. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Zasigurno da Prijedlog Zakona o poljoprivredi je jedan od izuzetno važnih zakona za mene kao zastupnicu Hrvatske seljačke stranke. Osobno s tog aspekta što on donosi mnogobrojne novine kada je riječ o usklađivanju hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije. Ali iz toga razloga što ovaj Zakon o poljoprivredi je značajan u onom segmentu kada govorimo o uvođenju reda u samo tržište poljoprivrednih proizvoda, u jasno definiranje uspostave Agencije za plaćanje i preuzimanje nekih njenih važnih uloga. Ono što osobito smatram značajnim je i to da se konačno poljoprivreda definira strateškom djelatnošću u Republici Hrvatskoj i da ona poprima dimenzije koje nisu samo usko vezane uz poljoprivrednu proizvodnju i tržište poljoprivrednih proizvoda, već da se to odnosi i na socijalne i na ekološke aspekte, ali prije svega na proizvodnju hrane i opstanak naših hrvatskih sela. Mislim da upravo taj naglasak trebamo staviti na proizvodnju hrane, jer poljoprivredni proizvođači danas su suočeni sa mnogobrojnim izazovima. Sigurno je da u Republici Hrvatskoj preko 170 tisuća obiteljskih gospodarstva čeka veliki izazov ulaska Hrvatske u Europsku uniju. I moje stajalište da Ministarstvo poljoprivrede i Vlada Republike Hrvatske i mi kao zastupnici moramo čvrsto stati iza njih i u tim procesima im Upravo kada govorimo o segmentu poljoprivrednih gospodarstava u Republici Hrvatskoj, ja bih željela istaknuti jednu zanimljivost, obzirom da sam i nedavno postavila zastupničko pitanje, gdje sam tražila izvješće o 10 najvećih izvoznika i izvoznika poljoprivrednih proizvoda u Republici Hrvatskoj. Zanimljivo je da su to mahom velike koje isto tako dobivaju vrlo izdašan novac iz državnog proračuna u obliku direktnih plaćanja, odnosno direktnih potpora. U tom smislu sam također iznijela određeni prijedlog prema Ministarstvu poljoprivrede, a to je da se napravi svojevrsna analiza onih koji uvoze poljoprivredne proizvode iz drugih država i to one poljoprivredne proizvode koje mi u Hrvatskoj imamo i na taj način direktno ugrožavaju naša hrvatska hrvatska poljoprivredna gospodarstva, te sam predložila da se za takve velike uvoznike poljoprivrednih proizvoda uvede jedna klauzula ili ukidanje u potpunosti ukidanje potpora ili smanjenje potpora. Oni koji ne doprinose sa svojim poslovanjem kada je riječ o poljoprivrednom segmentu opstanku hrvatskih poljoprivrednih gospodarstava koji ne doprinose stvaranju domaćeg hrvatskog poljoprivrednog proizvoda, a ubiru toliko veliki novac iz proračuna, po meni trebaju biti iz tog proračuna itekako izbačeni ili im ta sredstva moraju biti strogo regulirana, dakle sredstva koja im se dotiraju u tu svrhu. Pa bih evo molila gospodine državni tajniče da taj moj prijedlog razmotrite, jer danas razgovaramo o kompletnom segmentu poljoprivrede. ovdje riječ i o nekim drugim zakonima i o Carinskom zakonu, ne samo o Zakonu o poljoprivredi ili Zakonu o potporama u poljoprivredi, ali mi se čini vrijednim o tome jer svi dobri zakoni koje donosimo, a puno smo ih donijeli upravo vezano uz segment poljoprivrede će pasti u vodu ako ne uvedemo u red stanje na terenu. Stoga mislim da je ovo jedan od prioriteta kao što smatram da je također i prioritet uspostava agencije za poljoprivredno zemljište. Mi smo o tom u ovom Hrvatskom saboru i raspravljali i donijeli zakon. Agencija je trebala zaživjeti sa 1. 1. 2010. godine. godine. Znamo da po Zakonu o poljoprivrednom zemljištu općine i gradovi više neće moći sa 1. 1. raspolagati poljoprivrednim zemljištem. Isto tako znamo da smo imali program sa švedskom vladom kojim se u 9 hrvatskih županija obučavalo ljude koji bi trebali biti ta jedna osnova buduće agencije. I mislim da bi bilo izuzetno loše da ti ljudi koji su obučeni i koji imaju dovoljno znanja završe na cesti. I drugo mislim da bi bilo loše da se zakon koji smo donijeli mi kao Hrvatski sabor ne ispoštuje. Zašto to govorim? Zbog toga što nema sustavnog razvoja poljoprivredne proizvodnje ukoliko seljačka obiteljska gospodarstva ne uđu u posjet poljoprivrednog zemljišta. A činjenica je da danas unatoč svim naporima koje se ulažu u tom području ipak nije nije sve posloženo onako kako treba i da imamo preko milijun hektara obradivih, a ne obrađenih poljoprivrednih površina koje treba staviti u funkciju i to u funkciju zbog proizvodnje hrane. suverenosti jedne države je prije svega zasigurno proizvodnja hrane. Naši ljudi znaju to raditi, imaju za to kapacitet. Mislim tako da i kroz mjere koje Ministarstvo poljoprivrede provodi evo u posljednje vrijeme, također nam je cilj postići tu samodostatnost. Stoga apeliram da naravno kroz zakone koji jesu dobri i koje donosimo, da ustrajemo i na njihovoj provedbi, provedbi, jer mi se čini da na tom testu vrlo često padamo. Također bih željela upozoriti na jedan segment u Zakonu o poljoprivredi, a to je segment koji se odnosi na zeleno Moje mišljenje da je zeleno izvješće vrijedan dokument o kojem bi ipak trebali raspravljati i zastupnici u Hrvatskom saboru. Znam da se to protezalo kroz prijašnje rasprave i da se već godinama ovdje u Saboru razgovara o tom segmentu, da vrlo čestu stižu prigovori što ustvari iz ministarstva i Vlade Republike Hrvatske se u Sabor bez obzira na obavezu nije dostavljalo to zeleno izvješće, ali mislim da nije mudra odredba kojom se onda takva obaveza i izbjegava. Ministarstvo poljoprivrede ima i dovoljno stručnih i sposobnih ljudi, a vjerujem da uz sve ove baze podatka koje ste uspostavili možete itekako dobro pripremiti izvješće koje saborski zastupnici imaju pravo ne samo vidjeti, nego reći o njemu svoje mišljenje i na neki način kontrolirati ustvari što Ministarstvo poljoprivrede radi i na koji način radi kada je riječ o samoj poljoprivrednoj politici u Republici Hrvatskoj. Čini mi se evo da kroz ovaj Zakon o poljoprivredi i one zakone koji nas čekaju a to je uređenje tržišta proizvoda u ribarstvu i kroz izmjene Zakona o potporama u poljoprivredi na neki način se zaokružuje cijela ova priča usklađivanja poljoprivrednog zakonodavstva sa onim Europske unije. I naravno da to s jedne strane itekako veseli. S druge strane, ono što ja želim postaviti kao pitanje jest da li smo mi pripremili naše poljoprivredne proizvođače osim u ovom zakonodavnom smislu i u stvarnom smislu za ulazak u Europsku uniju jer bilo bi loše da naprosto naši proizvođači kroz zakon dobiju određene inpute a da u stvarnosti nisu u stanju to ispoštivati. Mislim da bi trebalo staviti puno veći naglasak upravo na njihovu edukaciju da im se pomogne u tom segmentu da budu spremni i za apliciranje na fondove koji su evo koliko smo čuli od ministra Čobankovića otvoreni za Hrvatsku, u kojima ima podosta novca za pametne projekte. Ja želim ovdje upozoriti da sam poljoprivredni proizvođač nije u stanju se baviti poljoprivrednom proizvodnjom i još k tome pisati takve projekte i da bi bilo dobro da Ministarstvo poljoprivrede uspostavi svoje savjetodavne jedinice na terenu koje bi im pomogle u tom dijelu. u okviru ove pojedinačne rasprave. Naravno ja ću podržati donošenje ovog Zakona o poljoprivredi s tim da vas molim da uzmete u obzir i ove koje sam iznijela jer mislim da oni mogu doprinijeti očuvanju domaće proizvodnje, poboljšanju konkurentnosti naših proizvoda ali i opstanku hrvatskog sela. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Dalje slijedi temeljem prijave rasprava uvaženog kolege Dragana Kovačevića. Izvolite, kolega. Hvala lijepa. Naime, kao što su kolege istaknule a i napisano je u uvodu ovog prijedloga zakona od donošenja Zakona o poljoprivrede, njegove primjene prošlo je punih osam godina. Dakle, jedno vrijeme u kojem koliko god bili možda u ovom trenutku nezadovoljni sa promjenom strukture i sa razinom proizvodnje i sa rezultatima koje smo postigli u poljoprivredi ipak je došlo do velikih promjena. Danas se na poljoprivredu gleda kao na poduzetništvo. Proizvođači postaju svjesni i uloge i znanja i struke u proizvodnji, pokrenute su strukturne reforme u poljoprivredi, one su u tijeku, posađeno je i podignuto tisuće novih hektara vinograda, voćnjaka, maslinika, adaptirane su i izgrađene nove stočne farme posebno mliječne. Imali smo samo u zadnjih par godina povećanje od 100 milijuna litara mlijeka. Napravljeni su iskoraci u korištenju bio goriva. Danas se sve više govori o stvaranju brendova, posebice naših tradicionalnih autohtonih proizvoda, govori se o njihovoj zaštiti. Također, zaoštrilo se u području sigurnosti i kvalitete hrane. Tu smo implementirali puno toga vezano i za higijenski paket i bijelu knjigu, i reformu uopće i zaokret u politici sigurnosti hrane. Zatim, pojačan je veterinarsko zdravstveni nadzor, osnovana je i akreditirana agencija za plaćanje. Dakle, kad se gleda u tom jednom razdoblju od osam godina učinjeni su ogromni pomaci. Neovisno o tome i dalje smo velika uvoznica hrane. I dalje nismo zadovoljni ni sa strukturom proizvodnje ni sa tehnološkom razinom proizvodnje, no Hrvatska je ipak u poljoprivredi uzimajući u obzir i one naslijeđene probleme posebice kad je tu u pitanju zemljišna politika, ekstenzivna proizvodnja koju smo imali, nisku tehnološku razinu itd. Ipak su učinjeni značajni pomaci. Isto tako, mi ćemo se, bilo je ovdje primjedbi od kolega kako stalno dolaze nekakve izmjene, dopune, stalno mijenjamo potpore. To će se vjerojatno i ulaskom u Europsku uniju i dalje nastaviti. Naime, koliko god poljoprivreda bila dohodovna, konkurentna, napredna, visoko tehnološka itd. u odnosu na sve druge sektore ona će uvijek i zbog neelastičnosti potražnje za poljoprivrednim i prehrambenim proizvoda ali isto tako i zbog toga što se poljoprivredom bavi veliki broj stanovništva i što svaka država ima interes zadržati stanovništvo na selu, na neki način očuvati te prostore itd. Uvijek će to biti kad je poljoprivreda u pitanju jedna kombinacija i planske i tržišne ekonomije. U svakom slučaju jedna posebna briga države i to nije hrvatska posebnost, to je nešto s čime se sučeljavaju i najnaprednije zemlje odnosno poljoprivredne velesile. Kada govorimo o ovom zakonu prilagodba značenje Europske unije za hrvatsku poljoprivredu. Treba kazati evo samo u procesu pregovora da su to sigurno najsloženiji i najkompleksniji pregovori, da je tu bilo u igri negdje oko 50 tisuća stranica zakonodavstva, kojekakvih uredbi, njihovih podzakonskih akata itd., da trenutno u Europskoj uniji preko 40% fonda, dakle proračuna Europske unije odvaja se za poljoprivredu. Prema tome, radi se o jednom području koje je sigurno i u Europskoj najkompleksnije a navest ću i nekoliko primjera da vidimo da se i u Europskoj uniji iz godine u godinu mijenjala poljoprivredna politika i to vrlo radikalno, posebice kroz sustav potpora i poticaja. Ono s čime se Europska unija srela tamo krajem osamdesetih godina i početkom to su bili suficiti u proizvodnji, dakle velike količine proizvoda, viškova sa kojima je Europska unija došla u problem kako ih skladištiti odnosno kako osigurati da višak tih proizvoda ne dođe na tržište da ga ne stabilizira i da ne dovede u pitanje dohodovnost odnosno dohodak svojih proizvođača. Druga stvar sa kojom se susrela to je pitanje GATT-a odnosno Svjetske trgovinske organizacije posebice onog ciklusa Urugvajske runde gdje je došlo do pregovora oko sustava potpora i gdje je donesena odluka da mora doći do smanjenja subvencija na domaćem tržištu, da se moraju smanjiti i uvozne carine, da se moraju smanjiti izvozne subvencije, da se potpore moraju iz proizvodnih pretvoriti u ono što što znamo reći zelenu košaru, dakle horizontalne potpore. Prema tome, ti događaji uvjetovali su da je došlo do prvog paketa reformi u Europskoj uniji '92. godine. Dakle, Europska unija je u tom trenutku odustala od ovih potpora po proizvodu i išlo se na hektar i na grlo kako bi se smanjila proizvodnja. Drugo, imamo 2000. agendu gdje dolaze opet nove stvari, dakle potpore se uvjetuju kroz sustav cross complainsa, dakle višestruke uvjetovanosti, znači da se mora zadovoljiti i sustav dobrobiti životinja, zaštite okoliša, kvalitete itd. Znači, potpore se izravno vezuju za te neke druge uvjete. I onda 2003. godine upravo najvećim dijelom također izazvano visokom razinom proizvodnje, jer ne treba zaboraviti da je Europska unija najveći uvoznik hrane, ali isto tako i najveći izvoznik hrane poslije Sjedinjenih Američkih Država, prema tome u svakom slučaju poljoprivredna velesila, i da se tim jedinstvenim poticajima po farmi koji se primjenjuju od 1.1.2006. godine, nastojalo osigurati održivi razvoj, dakle smanjiti proizvodnju, ali povećati njenu kvalitetu, povećati brigu za okoliš, dobrobit životinja, sigurnost hrane itd. I danas se zapravo nalazimo pred modelom europske poljoprivrede koji bi se mogao svesti na to da obuhvaća promicanje interesa cjelokupnog seoskog prostora kao jedinstvene gospodarske, ali i ekološke i socijalne sredine. I gdje tu nastaje naš problem? Naime, mi da smo tamo negdje 2000. ušli u Europsku uniju sa onakvom strukturom poljoprivrede, sa onakvom tehnološkom razinom u poljoprivrednoj proizvodnji, sa onakvim količinama koje smo proizvodili, to bi doista bio ogroman problem za naše poljoprivrednike, ali i za cijelu našu zemlju. Prema tome, upravo u ovom razdoblju gdje smo povećavali potpore tu se stalno vodi prijepor jel trebalo povećavati potpore. Trebalo je jer smo mi morali napraviti ono što je Unija imala prije '90.-tih godina, a to je sa izravnim potporama, dakle plaćanjem po kilogramu, po hektaru, po grlu itd., maksimizirati proizvodnju da bi koliko toliko došli u razinu proizvođača dakle Europske unije. No sada ulazimo u onu drugu fazu gdje smo na korak pred Europskom unijom i gdje sustav moramo prilagoditi jer ćemo danas sutra ući u te jedinstvene poticaje po farmi i moramo se bit u stanju nositi u tom sustavu. Tako da iznimno je važno i ustrojavanje i akreditacija Agencije za plaćanje jer te poticaje znamo da u ovom razdoblju nismo kvalitetno kontrolirali, odnosno nismo imali sustav za kontrolu poticaja kakav je uspostavljen na razini zemalja Europske unije. unije. Jasno je da naše poljoprivredne inspekcije na ograničenom broju uzorkovanja itd., nisu mogle kvalitetno nadzirati potpore i onaj podatak kojeg smo već imali, dakle da npr. u Sloveniji da je detektirano oko 70% poticaja koji nisu korektno isplaćeni, od toga pola prijevara, pola toga da poljoprivrednici nisu korektno ispunili zahtjeve itd. Prema tome, i u ovom zakonu a i inače point je upravo na Agenciji za plaćanje jer se radi o velikoj količini novca, a isto tako radi se i o ne samo državnoga nego i onoga kojeg ćemo dobivati iz proračuna Europske unije. Taj novac nas posebno zanima jer sada u pretpristupnom razdoblju mi uzimamo novac kao pomoć, ali u ovoj drugoj fazi kada postanemo članica Europske unije tada će to dijelom biti i naš novac, od našeg PDV-a, našeg poreza, od naših carina i jasno je da je interes da sustav testiramo, prilagodimo tom vremenu kada ćemo biti članica Europske unije i kada ćemo participirati u zajedničkom proračunu. Hvala lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Imamo dvije prijavljene replike. Najprije kolegica Marijana Petir. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Evo kolega Kovačević je istaknuo da je bila dobra mjera to što su se povećavali poticaji i ja se slažem sa njegovom konstatacijom, jer ukoliko želimo da proizvodnja hrane bude naš strateški interes onda zasigurno za to moramo osigurati i dostatna financijska sredstva. Naravno da kroz poljoprivrednu politiku treba stvoriti i uvjete pod kojima će se naša poljoprivreda dugoročno orijentirati tako da bude održiva i ja mislim da smo mi u tom segmentu podosta napravili. Ono što mene svakako ne zadovoljava jest činjenica da doista postoje oni veliki koji se bogate na uštrb i da u to područje trebamo sigurno uvesti reda. Prije nekoliko godina činilo se da se može sve kupiti na svjetskom tržištu i onda se dogodilo da se nije razmišljalo o tome da treba postići samodostatnost u proizvodnji hrane, ali najnoviji događaji kao što su i globalna kriza i nedostatak goriva i terorizam i neobuzdana globalizacija, pa naravno i klimatske promjene koje su danas top tema itekako imaju utjecaj na poljoprivredu. U prvi red strateških interesa jedne zemlje stavljaju prehrambenu i mislim da to upravo mora biti temeljni segment naše poljoprivredne politike i da počnemo cijeniti one ljude koji se bave tom proizvodnjom hrane, a to su naši hrvatski seljaci koji osim što proizvode hranu, čuvaju naš hrvatski prostor. Ako jedna Austrija, Njemačka, Švicarska ili druge zemlje mogu podupirati one ljude koji žive na ruralnom prostoru samo zato što tamo žive, jer onda oni čuvaju taj prostor, onda tamo ne raste šikara, obrađuje se zemlja. Dakle, taj prostor bude kultiviran, vidi se dim iz dimnjaka, peče se kruh u krušnoj peći. Ako oni mogu te ljude nazivat čuvarima prostora, onda mislim da to ne da i mi možemo nego i mi moramo učiniti i u tom smislu treba jačati našu poljoprivrednu politiku. lijepo. Odgovor na repliku, kolega Kovačević. Izvolite. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Pa naime, ja mislim da smo konačno oko toga svi suglasni, znači da ovih zadnjih godina pa možemo promatrati to razdoblje od osam godina Zakona o poljoprivredi od kada je donesen, njegove primjene, da smo morali i trebali povećavati potpore, povećavati proizvodnju u Republici Hrvatskoj, ali evo da sad ulazimo u tu fazu gdje jednostavno moramo trenirati sustav kako bi mogli što više sredstava povući iz fondova izravne potpore, dakle uz sektorsku potporu poljoprivredu za 600, 700 milijuna kuna, ali isto tako da smo osigurali u proračunu domaću komponentu kako bi iz fondova Europske unije, upravo s naslova poljoprivrede, mogli povući negdje oko 740 milijuna kuna. I na taj način još smo jednu stvar napravili. Ukinuli smo ovaj pravilnik, odnosno ministarstvo je povuklo pravilnik o kapitalnim ulaganjima gdje se isto prestalo sa takvim načinom sufinanciranja jer se jednostavno želi navesti korisnike da se kandidiraju za programe Europske unije gdje jasno moraju si dati i više truda ali je i kvalitetniji nadzor i taj novac je sigurno usmjeren kvalitetnije. On se kontrolira tijekom cijelog procesa. I ako je to ostalo i dalje tako onda se taj novac dobiva tek nakon realizacije projekta što je isto tako važno kao dokaz. Hvala Hvala lijepo. I još replika uvažene kolegice Zdenke Čuhnil. Izvolite kolegice. **Čuhnil, Zdenka (Nezavisni)** Ja se slažem sa uvaženim kolegom da je potpore u poljoprivredi trebalo povećavati. Na žalost kada smo 2001. mijenjali model primijenili smo ga u krivo vrijeme na krivom mjestu. 2001. Europska unija je imala hiper produkciju hrane. Išla je na kvalitet i na poticaje dohotku. Mi smo primjenjujući iste poticaje na razrušenu poljoprivredu, na poljoprivredu koja je bila u tranziciji jednostavno dobili potpuno druge efekte. Činjenica je da ima napredak ali ne dovoljan. Ako pogledate statistiku mi smo povećali proizvodnju neki tvrde 5% po statističkim podacima, neki 10% itd. Prema tome, nismo znatno povećali. Bez povećanja proizvodnje nema niti povećanja produktivnosti, a jednako vrlo teško je unutar takve proizvodnje onda tražiti konkurentnost. Prema tome, trebali smo iskoristiti najprije vrijeme za veću proizvodnju, jer iz kvantiteta može se rađati kvalitet, a onda na temelju kvaliteta preusmjeravati

Hvala. Odgovor na repliku kolega Kovačević. Izvolite. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Pa naime, ne bih se složio oko ove konstatacije da smo mi imali slične ili iste potpore kao što je to Europska unija u razdoblju od 2000. uzmimo do ovog početka 2006. kada se krenulo sa .../Govornik govori engleski, ne razumije se./... odnosno plaćanje jedinstveno po farmi. Naime, oni su već u tom trenutku odustali od ovih potpora po količini proizvoda, odnosno nije se više podupiralo ono litra ulja, kilogram pšenice itd. nego su krenuli razvijati potpore koje su bile višestruko uvjetovane. Znači, okoliš, forsiranje ruralnog razvoja. Znači, kao jedne brige o cjelokupnom seoskom prostoru. Isto tako, jačali su ovaj sustav kvalitete food safty itd. Međutim, taj dio oko jačanja kvalitete bio je dijelom i odgovor na sve agresivniju konkurenciju iz trećih zemalja koja je prijetila tržištu Europske unije, jer zbog sa Sporazumom sa Svjetskom trgovinskom organizacijom morali su sniziti carine, smanjiti subvencije i na izvoz i na potpore. A s druge strane agresivna konkurencija posebno iz ovih poljoprivrednih velesila trećeg svijeta ne znam od Brazila, južnoafričke itd. koja je prijetila tu su išli na standarde kvalitete kojima su štitili, nastojali zaštititi svoje tržište. A što se tiče naših potpora, dakle one su i dalje morale biti orijentirane prema proizvodu i prema proizvodnji jer smo morali povećavati. Ali se isto ne slažem da nismo promijenili i da nismo počeli mijenjati strukturu proizvodnje. Ne možemo ignorirati činjenicu da je podignuto na tisuće hektara novih trajnih nasada, da su stočne farme izgrađene itd. što nije ona struktura koju smo imali, odnosno što je ona željena struktura u proizvodnji jer je visoko dohodovna i daje konkurentnost našim proizvođačima. Josip (HSS)** I posljednja prijava za pojedinačnu raspravu, uvaženi kolega Jerko Rošin. Izvolite. **Rošin, Jerko (HDZ)** Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine državni tajniče. Pred nekoliko dana bili smo u Strasbourgu na zasjedanju Zajedničkog parlamentarnog odbora Europske unije i Hrvatskog sabora i kako je bilo zasjedanje nije bilo mjesta u Strasbourgu pa smo noćili u Berneju, tridesetak Vrijednost i tog odlaska to Berneja je u tome što smo vozeći se od Berneja do Strasbourga autobusom se zapitali onako u jednoj ironičnoj duhovitosti od čega ti ljudi žive. Nismo vidjeli ni jednu tvornicu koja stoji ni s lijeve, ni s desne strane. Pa onda kažemo od čega ti ljudi žive, međutim ta zemlja je tako obrađena, ta poljoprivredna dobra su tako kultivirana da se vidi da se itekako može dobro živjeti od poljoprivrede i bez ijednoga dimnjaka u onome prostoru. Dakle, hrana je jedna strateška djelatnost gospodarstva i dakle, poljoprivreda je nešto na temelju čega se jedna ekonomija može razvijati. I mislim da se pogotovo tako može i kod nas. U tom smislu puna podrška svakom naporu poboljšanja zakonodavnih okvira rada poljoprivrede i poticaja koji bi iz toga proizišli. Imajući to na umu već prije smo se pozabavili problemom rješavanja prostora na način da smo išli za tim da se manje poljoprivredne površine objedinjuju imajući na umu potrebne poticaje za poljoprivredu. Već smo prije u okviru Zakona o prostornom planiranju, a temeljeći se na ZOP-u predložili i usvojili da se na svaka 3 hektara jednog obiteljskog gospodarstva registriranog kao gospodarska poljoprivredna djelatnost dozvoli izgradnja objekta od 200 metara četvornih uključujući u tome ne samo gospodarske sadržaje nego i stambeni prostor. Dakle, jedna briga sa stajališta prostora apsolutno je bila prisutna već odavno i za vrijeme prošlog mandata pa tako i u ovome mandatu ne bi li poljoprivreda i sa te strane dobila određene poticaje. No ono o čemu bih htio danas govoriti i ono što po meni predstavlja nedostatak ovoga zakona, odnosno kojom se zakonodavac u ovome trenutku nije pozabavio to je činjenica da se ne bavi svim onim što predstavlja poljoprivrednu površinu, što se ne bavi onim što predstavlja jednu gospodarsku iz dana u dan sve razvijeniju i sve jaču gospodarsku djelatnost. I žao mi je da u Hrvatskom saboru ne postoji mogućnost da se neke slike pokažu, neke projekcije da napravimo jer bi jedna slika tko šta govori ilustrirala puno više nego što se to riječima može pokazati. Da vam pokažem poljoprivredne …/Govornik se ne razumije./… koje nastaju, a koje se kao takve uopće ne mogu registrirati ni voditi. Imajući to na umu, nedavno smo na zajedničkoj sjednici i Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo isto tako i zaštitu okoliša napravili jednu tematsku točku o kojoj smo razgovarali o problematici pretvaranja krševitog terena u poljoprivredne površine. Krša koji nije gospodarski nimalo bio iskoristiv, i krša koji je zapravo dio Hrvatskih šuma, po svemu sudeći. No on se pretvara u poljoprivredne površine i predstavlja jednu novu stvorenu vrijednost. Postoji čak jedna udruga krš koja obuhvaća negdje oko 2 tisuće hektara već tako pretvorenog terena iz ništa u nešto. Zapravo pretvaranja kamena u zlato. I tu smo otkrili probleme, da bi to moglo funkcionirati bolje, da bi moglo biti da bi moglo biti učinkovitije. U prvom redu sa pravom koncesije ljudi koji su dobili te terene da ih obrađuju i pretvaraju u poljoprivredne površine, najčešće su to vinogradi ili maslinici. Da ugovor o koncesiji zapravo nisu dobili pravo da bi na tim terenima mogli graditi objekte u funkciji takvog jednog gospodarstva, da bi spremali traktore, druge uređaje koji tamo služe, trafostanice da bi se mogle graditi spremište alata, spremište alata, garderobe ljudi koji tu rade, itd. Jer se radi na terenima koji su vrlo daleko od bilo kojega naseljenog prostora, na kosim terenima, strmim terenima do kojih uopće nije lako doći. Pitanje koncesije je mislim pitanje ugovora i vjerojatno budući ugovori mogu biti sklopljeni na način da se da pravom sadnje, da se da i pravo građenja objekata. No nastaje problem što takva gradnja nije predviđena Zakonom o prostornom planiranju, odnosno nije predviđena prostornim planovima koji to omogućavaju. Iz tog razloga bi trebalo ne u ovom zakonu, ali u pratećim Zakonima o prostornom planiranju predvidjeti te mogućnosti, jer jednostavno nije moguće …/Govornik se ne razumije./… pri izradi prostornog plana koje će zemljište bit dato u koncesiju i da li će netko imati potrebu za tim pa na načelnoj razini. Ovdje u svakom slučaju je interesantno i vrijedno šta smo uvijek dosad govorili da se prostornim planovima praktički poljoprivredno zemljište mijenja u građevinsko zemljište. No u ovome slučaju se radi o pretvaranju, o prenamjeni koja iz ničega dovodi do nešto. Zato bi isto tako bilo interesantno ustanoviti i mogućnost da se uz takve objekte uz jednu jednu agroproizvodnju, kao što je to u cijeloj Europi omogućeno, dozvoli i jedan i potakne jedan turistički razvoj i jedna određena turistička ponuda. No ono što je ključno za sve ovo skupo, da bi se ovo moglo događati, to je reinterpretacija tih površina iz šumske u poljoprivredne površine. Jer dok se god one tretiraju kao šumske površine, a ne kao poljoprivredne površine onda sve ono što je omogućeno poljoprivrednim površinama nije omogućeno ovima koji se još uvijek drže kao šumske površine. Dakle, radi se praktički o jednoj uvjetno bih rekao nepriznatoj poljoprivrednoj površini, ali sa vrlo reprezentativnim, moguće reprezentativnim rezultatima, što mogu posvjedočiti i najvrsniji hrvatski da im ne pravim reklamu ovdje u Saboru, ali koje znate i fotografijama koje mogu dokazati u bilo kojem trenutku kako to dobro izgleda i kako postaju sve kvalitetniji i kvalitetniji. Pa mislim da bi u tom smislu državnom tajniku preporučam raspravu na temu pretvaranja, prebacivanja iz jednog džepa u drugi džep nečega što predstavlja Hrvatsku, odnosno imovinu hrvatske države u svakom pogledu. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Iscrpili smo sve prijave za raspravu. Zaključno državni tajnik, želi li se obratiti? Da. Gospodin Kraljičković. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici. Zahvaljujem se na raspravi, na vašem doprinosu sa vašim prijedlozima, vašim primjedbama, pa možemo reći djelomično i kritikama, što će sigurno pomoći poljoprivredi i nama, ali i vama. Prijedlog zakona kojega imate pred sobom je uvažio, to sam rekao i u uvodu, svu stvarnost koja je u Hrvatskoj postojala ovih 8 godina. Također je uvažio stvarnost koja je u našem okruženju, znači i u Europskoj uniji. U njega je to ugrađeno. Iskustva koja smo imali, a nisu bila provedena određene odrednice zakona jednostavno nije potrebno da se ponavljaju, ako se ne mogu izvršiti, jer ako dolaze uz koaliziju sa nekim drugim zakonima. Ovdje je bila također primjedba što se to novo učinilo od 2001. godine naovamo novoga zakona. Pa samo ću ukratko ponoviti. Programom Vlade Republike Hrvatske, koji je na web stranicama,

Tako da ćemo uskoro osnovati Hrvatsku poljoprivrednu komoru, a imali smo, osnovali smo i zakonom i počeo je raditi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo. Agencija za plaćanja će uskoro također početi raditi kao posebna jedinica, a i Hrvatska poljoprivredna a i Hrvatska poljoprivredna agencija koja je također kao nova institucija namijenjena prije svega poljoprivrednicima za ostvarivanje njihovih prava, prije svega na potporu. Možemo znači reći da se u ovom vremenu dosta puno radi na institucijama, da se jača administrativni kapacitet ministarstva i njegovih institucija, govori podatak da u pretpristupnom programu od CARDS-a, PHARE-a, IPA-e, da je Ministarstvo poljoprivrede najveći nacionalni korisnik. Gotovo 50 milijuna eura besplatnih sredstava zaposlenici i stručnjaci Ministarstva poljoprivrede osiguravaju i za ta sredstva jačaju kapacitet vlastitih, ali i izgrađuju određene kapacitete koji su potrebni među ostalim i granične prijelaze osposobljavaju za mogućnost kasnijeg ulaska i provođenje svega što je vezano uz carinu. Kada je riječ o zakonima, samo ću podsjetiti da je donesen među ostalom i Zakon o hrani, Zakon o zemlji, Zakon o potporama kao novi zakoni u međuvremenu. A jedan od novih dokumenata koje imam pred sobom među ostalim se zove, među ostalim dokumentima je proizvodno potrošne bilanci, ocjena samodostatnosti poljoprivredno prehrambenih proizvoda Republike Hrvatske, rađeno za razdoblje 2000. godina A za one samo da ponovimo, znači imamo i strategiju koja je u "Narodnim novinama" objavljena 2002. godine, tako i taj dokument postoji i javno je dostupan svima. Kada je ovdje bilo govora o Zelenom izvješću, tako ćemo ga popularno nazivati jer ste ga tako i vi koji držimo da je najpraktičniji, najkorisniji za sve koji zanima poljoprivreda i stanje u poljoprivredi i eventualno utjecaj na poljoprivrednu politiku. A to znači da Ministarstvo poljoprivrede izrađuje obavezni dokumenat, donosi ga i objavljuje ga u "Narodnim novinama" tako da je on javan, svima je dostupan. Mi znamo, vi znate bolje od mene, da Hrvatski sabor može uvijek staviti na dnevni red bilo koji želi temu tako i poljoprivredu ili nešto vezano za poljoprivredu. Tako da držimo da je sporno kod ovoga da … /Govornik se ne razumije./… donosi Sabor. Znači uvijek je to moguće raspraviti na Saboru, a držimo da je ovo praktičnije, pragmatičnije i svima dostupniji dokumenat, taj način. Kada je riječ o potporama poljoprivredi i selu onda bih vam htio skrenuti pozornost da je nekako naš cilj OECD-a gdje je otprilike 1,3% BDP-a … /Govornik se u tom BDP-u sudjeluje sa 1,3% potpore za poljoprivredu. U EU je to negdje oko 1%, mi smo došli na tu razinu oko 1%, tako držimo da još uvijek imamo prostora i za povećanje potpora poljoprivredi i da nismo dosada ipak to previše koristili. Kada je riječ o potporama tu je možda mala isto, pojašnjenje malo dodatno, one su definirane kao potpore dohotku poljoprivrednicima za obavljanje poljoprivredne aktivnosti. Teško je reći da je izravna veza između potpora i konkurentnosti u poljoprivredi. Je u tom dijelu koji se odnosi na strukturne mjere, na mjere investicijske potpore, one izravno utječu na konkurentnost. Ali, najveći dio potpora izravno proizvodnji nije izravno vezan uz konkurentnost poljoprivrede već je vezan uz dohodak poljoprivrednika, uz važnost koju poljoprivreda ima i razloge s kojim se netko bavi. A da je to tako možete vidjeti i kod nas i u svijetu da sve manji broj poljoprivrednika je sve manje mladih se želi baviti poljoprivredom. Bez obzira na sve potpore koje imamo, a gotovo su sve zemlje u svijetu uvele potpore osim, gotovo ih nema, Novi Zeland i Australija u tragovima. Kada je riječ također kod nas o potporama na koji način ih koristi, možemo reći da ih koristi sukladno zakonu. Znači, bez obzira koliko tko dobio, dobio je sukladno zakonu i kad je evo ovdje također da u EU potporu dobivaju sela po gospodarstvu to znači da svaki hektar doprinosi potpori. Prema tome nije posebno kod nas problematično znači da za jedan hektar može dobiti potporu poljoprivrednik. Kada je riječ o uvozu, izvozu također bih ovdje htio samo nekoliko rečenica, nema potrebe trošiti svi već dobro znamo i čuli smo, ali ono što ipak možda niste primijetili lanjske godine izvoz poljoprivrednih prehrambenih proizvoda iz Hrvatske je bio milijardu 322 milijuna dolara. Prvi na listi proizvod je bio šećer u iznosu od 171 milijun dolara. Drugi je, odnosno dalje je tuna na četvrtom mjestu oko 40 milijuna dolara. Kad to zbrojimo onda dobijemo oko 210 milijuna dolara da su ta 2 proizvoda, a znači milijardu i 200 milijuna dolara su drugi poljoprivredno prehrambeni proizvodi. Prema tome, ovo što smo čuli možemo evo pojasniti, znači to su konkretni podaci koji govore, koji pojašnjavaju uvoz i izvoz kod nas poljoprivrednih proizvoda. Kada je bilo ovdje riječi o veterinarskoj struci, pa ovaj zakon prije svega je zakon … /Govornik Moram podsjetiti sve vas da je Sabor donio Zakon o veterinarstvu, Zakon o dobrobiti životinja, Zakon o hrani i upravo u tim zakonima imaju najvećim dijelom prednost veterinarska struka kod odvajanja određenih poslova. ja držim da bi se značajno bi se pobunili i naši veterinarske privatne stanice kada bi ih poljoprivredna služba koja je besplatna bila bavila se njihovim dijelom posla. Tako držim da iz tog razloga isto među ostalim razlozima smo ispravno postupili navodeći u zakonu kako i stoji u zakonskom prijedlogu. Riječ o ekološkoj poljoprivredi, moram isto to malo ispraviti, evo gospođu zastupnicu, od 2001. godine kako je donesen zakon od tada se u Hrvatskoj može govoriti o ekološkoj poljoprivredi. Znači možemo govoriti o razdoblju od 7 godina, odnosno 8, ne od 15 godina. Znači u tom razdoblju smo došli od 0 hektara do 10 tisuća hektara, prema tome to znači da smo evo učinili značajni pomak u tom dijelu poljoprivredne proizvodnje i da se oko 700 gospodarstava danas bavi ekološko poljoprivrednom proizvodnjom sukladno zakonu i zakonskim propisima. Ono što ipak bi trebali uzeti u obzir kad govorimo o poljoprivredi, u njezinu obranu, ali nažalost u njezinu štetu, a to su elementarne nepogode u poljoprivredi. U razdoblju od 2000-te godine do sada ukupno potvrđene štete od elementarnih nepogoda u poljoprivredi su bile 9 i pol milijardi kuna. To je vrijednost jednog godišnjeg otkupa svih poljoprivrednih proizvoda. Ne smijemo također to zanemariti, govorim jer je to vrlo velika brojka i za poljoprivredu je nažalost vrlo otežavajuća i problematična za one koji se s time poljoprivredom bave. Kada pogledamo podatke koje smo čuli ovdje djelomično od službene državne statistike koja je usklađena sa EUROSTATOM i europskom statistikom, onda ja ću evo vrlo rado podijeliti s vama neke podatke koji, normalno svaki će se uhvatiti za neki podatak koji drži da mu je koristan i važan kada je ovako pojednostavljeno rečeno u poljoprivredi što brojimo konkretno? Brojimo poljoprivredna gospodarstva i ona su pobrojiva jer su upisana … /Govornik se Samo zadnjih 2 godine upisano je 20 tisuća novih gospodarstava. Imamo danas 190 tisuća gospodarstava upisanih u Registar poljoprivrednih gospodarstava. Znači, broj upisanih i onih koji se žele baviti ili se bave poljoprivredom je u porastu. Oni koriste poljoprivrednu površinu, u tom razdoblju, znači od 2000-te do 2009. godine, odnosno 2008. porast korištenja poljoprivrednog zemljišta je od 10%. Znači, porast broja porast je poljoprivrednog zemljišta. A ono što je također vrlo bitno u tom razdoblju statistika bilježi porast bruto vrijednosti poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 9%. I od toga bilje je 5%, a 16% stočarstva. Znači, možemo govoriti ne o slomu ili o padu već ovo su konkretne brojke koje pokazuju nezadovoljavajući ali ipak primjetljivi i zamjetljivi pokazatelji rasta. Zašto nezadovoljavajući? Zato što ste i sami rekli samodostatnost je naš među ostalim vrlo važan taktički cilj. Kada je riječ o onome što je mjerljivo i što ste svi ovdje spominjali, a što nije ovisno samo o prinosu i podneblju, to su nasadi. Voćnjaci, vinogradi, maslinici. U tom razdoblju 2000. do 2008. voćnjaci, površina voćnjacima je porasla za 25%, vinograda za 19%, maslinika za 31%. A od voćnjaka i jabuka samo izdvajam za 53%. Da je kvalitativan pomak bez obzira što možda nismo normalno zadovoljni, želimo svi da bude bolji, da se dogodi i da se događa, govori podatak primjerice kod maslinika imamo porast površina za 31%, a porast proizvodnje maslina za 122%, što govori o novim tehnologijama, govori o novom načinu uzgoja i novom načinu prerade. Da sada ne govorimo kod vina vam je za 8 tisuća novih gospodarstava upisano u upisnik proizvođača grožđa i vina kvaliteta itd. je u porastu, a kod mlijeka imali smo nekih 20%, danas imamo oko 85% EU kvalitet ukupno proizvedenog mlijeka. A proizvodnja mlijeka je porasla u tom razdoblju za 36%. Znači govorimo o kvantitativnim i kvalitativnim pokazateljima koji možemo reći da su rezultat ulaganja u poljoprivredu, ali i ukupne poljoprivredne politike bez obzira na Vladu, odnosno u ovom razdoblju o kojem ja sada vama predstavljam podatke. Ono što je također isto važno kada se govori o ulaganjima. Skladišni kapaciteti prije svega za najvredniju vrstu proizvodnje u voćarstvu kod na rašireniju, to je proizvodnja jabuka prije svega ulo hladnjače. U razdoblju od 2003. do danas izgrađeno je oko 30 tisuća tona novih ulo kapaciteta. ... 30 milijuna eura. ako sada imamo podatke vezane uz HBOR vezano uz aktivnost ukupne poljoprivrede, onda je oko 700 milijuna kuna u razdoblju kada su operativni programi pokrenuti je angažirano u poljoprivredu i kredite kredite poljoprivredne najpovoljnije do sada iz HBOR programa, odnosno operativnih programa dobilo oko 427 gospodarstva. Od govedarstva, višegodišnjih nasada, svinjogojstva, povrćarstva. Kada još nekoliko podataka mogu reći vezano za poljoprivredu da bude slika, ne da uljepšavamo, nego da nam slika bude jasnija, je evo samo 4 godine posljednje. Odnosno 2008., 2005. Znači porast vrijednosti otkupa poljoprivrednih proizvoda je 57%, a od toga kada gledamo sada ... gospodarstva, kod njih je otkup povećan porast za 90%, a kod ostalih trgovačkih društva i ostalih oko 40%. Znači nama konkretne brojke pokazuju ipak rast poljoprivredne proizvodnje i ukupne poljoprivredne aktivnosti. Vezano uz ovdje prijedloge i primjedbe koje ste iznijeli, vezano uz zemljište i ostalo. Brojim da su bile vrlo korisne i sigurno da ćemo ih maksimalno uvažiti. Ono što bi na samom koncu rekao. Ovaj zakon je krovni zakon i on regulira načela i odnose u drugim zakonima. Ali ono što je za hrvatsku poljoprivredu posebno otežavajuće ili posebni izazov s druge strane je struktura onih koji se bave poljoprivredom. Gotovo dvije trećine ukupnog broja poljoprivrednika ima do tri hektara poljoprivrednih površina, a svega oko 4% više od 20 hektara posjeda poljoprivrednih površina koje obrađuje. Upravo je to za sve nas dodatni izazov. I taj izazov, možda je ovdje to netko rekao, ja nisam čuo pa ću ponoviti, su prepoznale i naš rad gledajući ministarstva i vaš rad kao Sabora i hrvatske Vlade i Europska komisija kada je predložila u svom izvješću buduću omotnicu za poljoprivredu i za selo za Hrvatsku. Tako da je za prvi stup potpore proizvodnji planirano 373 milijuna eura, a za drugi stup, znači mjere ruralnog razvoja, 352 milijuna eura. Kada to zbrojimo to je gotovo dvostruko više nego što danas ulažemo u poljoprivredu. A to znači da je hrvatska poljoprivreda, da su problemi hrvatske poljoprivrede prepoznati i da su dobro predstavljeni i Europskoj komisiji i Europskoj uniji. I da je zajednički doprinos sigurno u tome sviju nas. Hvala vam lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Imamo tri prijave ispravaka navoda. Najprije uvaženi kolega Dragutin Bodakoš. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče. Pa ispravljam krivi navod kada ste rekli da će zelenog izvješća biti veća kada se objavljuje u Narodnim novinama. Mislim da je to krivi navod. Ispravljam taj vaš krivi navod, jer po ovoj sadašnjoj raspravi i sve ono što se dešava, zeleno izvješće koje nije uopće nijednom dato na Sabor, sigurno bi na kvalitetniji način njegova rasprava bila u Saboru koja bi pratila i javnost i na koju bi sigurno se mogli dati konkretni odgovori. A ovo što će biti objavljeno, to će negdje biti ili ne biti objavljeno. Drugi ispravak, tražite veterinarske stanice bi se pobunile kada bi, ovo vjerojatno se odnosi na onaj amandman što sam ja dao u savjetodavnu službu kada bi se mogli osnivati i veterinari. Mislim da je to također ispravljam taj vaš krivi navod, jer upravo od veterinarskih stanica i veterinara potiče ideja da se i veterinari bave savjetodavnom službom, a mislim obrazloženje kada budete odbijali taj amandman ću vam dati mnogo šire. Hvala lijepa.

informiranje putem Narodnih novina govorim o zelenom izvješću je efikasnije. Možda efikasnije kroz neki dnevni tisak, možda efikasnije kroz nekakvu radio stanicu, ali tu se ne radi o efikasnosti. Tu se radi o minimumu pristojnosti. Ministarstvo poljoprivrede upravlja jednim sektorom vitalnim i važnim za ovu državu i raspolaže sa novcima poreznih obveznika. Hrvatski sabor donosi strategiju i mislim da bi bio minimum pristojnosti da ministarstvo i Vlada Republike Hrvatske u Hrvatskom saboru podnesu kroz zeleno izvješće rezultate utroška novaca poreznih obveznika koji nisu mali u deset godina 25 milijardi kuna. I drugi ispravak netočnog navoda a to je nama se ukazuje financijska omotnica od cirka 600 i nešto, 700 milijuna eura. To je točno. Međutim, drugo je pitanje koliko smo mi osposobljeni a i prema izračunu kod nas u ministarstvu u ovom trenutku nismo sposobni niti polovicu toga preuzeti ako pod hitno ne poduzmemo neke mjere. Prema tome, to nije točno da će hrvatska poljoprivreda, ona će imati potencijal u korištenju od 700 ali koliko će stvarno ovisi o vašem radu a mislim da to zeleno izvješće može dati ocjenu o efikasnosti, vašoj efikasnosti a za korist naših građana. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. I kolegica Čuhnil ispravak navoda. Očito smo svi reagirali na netočnost kolege tajnika koji je rekao da će biti točnije ako će izvješće biti samo u "Narodnim novinama". Pa i do sada je izvješće trebalo podnijeti Saboru a onda ga objaviti u "Narodnim novinama". Sada se samo izbjegava Sabor što ne vidimo razloga ali objava u "Narodnim novinama" je i do sada bila a to što to nijednom nije napravljeno za to bi moralo odgovarati ministarstvo. Drugo, htjela sam ispraviti vaš netočni navod kojim ste de facto ispravljali mene. 95. su počela predavanja o ekološkoj proizvodnji, krenula je ekološka proizvodnja. Drugo je što se ona tek 2001. počela ozbiljnije poticati ali ona se itekako počela uvoditi još daleke 95., 95., prema tome više od 15 godina. Ispravak o hladnjačama, svakako da je dobro da smo izgradili toliko ulo hladnjača ali čemu ulagati u najskuplje hladnjače, trebalo je nešto i hladnjača koje mogu zadržati voće i povrće pet, šest mjeseci bez skupih hladnjača a tek za onaj manji postotak koji nam treba u drugoj polovici Josip (HSS)** Hvala lijepo. Ovime smo završili ispravke. Zaključujem ovu točku. Glasat ćemo kada se za to steknu uvjeti.